(Звъни.) Откривам заседанието. Колеги, както се разбрахме на Председателския съвет в сряда, внесени са вече решенията за попълване съставите на делегациите. Предлагам като т. 1 за днешния дневен ред да

на Народното събрание. Подлагам на гласуване направеното от мен предложение за включване на точка в дневния ред – Избор на постоянни делегации на Народното събрание в международни организации.

Попов, за процедура ли? Заповядайте.

се навършиха 105 години от Добричката епопея. Битките от 5 до 7 септември 1916 г., победоносният устрем на Българската армия, геройството на воѝни от всички краища на Родината, самоотвержената подкрепа на добруджанци правят възможно освобождаването на Южна Добруджа. Нямаме право да загърбим тези събития, нямаме право да продължим да мълчим и за окончателното възвръщане на Южна Добруджа към Майка България през 1940 г., което Добрич ще отбележи на 25 септември тази година. Конюнктурното премълчаване на българската победа над агресорите е позорно. Десетилетия наред поколения млади българи израснаха без историческа памет за събития, с които биха се гордели и най-големите нации. Добруджа, люлката на нашата държава, земята, която помни устрема на конницата на Аспарух, заслужава от тази трибуна да отдадем почит на героите на Добричката епопея. Поклон пред подвига на генерал Иван Колев, генерал Тодор Кантарджиев, генерал-майор Христо Попов и вечна слава на стотиците воѝни от Бдинските, Козлодуйските и Приморските поделения на българската войска. В чест на този подвиг ние, народните представителите в 46-ото народно събрание, предлагаме да подкрепим една отколешна, родолюбива инициатива за връщане старото име на 36-то столично училище „Максим Горки“ с това на бащата на българската конница генерал Иван Колев. И нека този акт да бъде начало на битката ни за национална памет и послание към идните поколения, които трябва да преодолеят натрапения ни комплекс, че сме малък народ, чиято свобода е дарена, а демокрацията – нескончаем низ от неудачи и противоречия. Да знаем и помним историята си, защото на народите с къса памет преходът им е дълъг. Ще завърша с думите на генерал Колев, повел в неравна битка воѝните си: „Кавалеристи, Бог ми е свидетел, че съм признателен на Русия, задето ни освободи, но какво търсят сега казаците в нашата Добруджа? Ще ги бием и прогоним, както всеки враг, който пречи за обединението на България.“ Поклон пред паметта на героите от Добруджанската епопея!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

за да припомня на народните представители и на цялата българска общественост, че днес е 9 септември. На тази дата през 1944 г. е извършен класически държавен преврат с участието на чужда войска. Българската държава е окупирана от Червената армия и под въздействието, организирано и логистично обезпечено от тази чужда армия, в България е извършен преврат, който в последствие дава възможност да бъде установен комунистически режим, който 45 години разделя българската нация по различни критерии. Искам, без да звучи патетично, но трябва да бъдат припомняни определени обстоятелства, защото е важно да има памет за това, което се е случило. За съжаление, в България по този въпрос за тези 30 години след 1989 г. не беше намерено помирение. Няколко факта, които са важни, защото сме в Народното събрание. През 2000 г. 38-то народно събрание прие закон, с който комунистическият режим беше обявен за престъпен. Макар и този закон да е декларативен, в него са изредени редица престъпления, извършени по отношение на цели групи от българското население хора, преследвани заради своите убеждения и заради своя произход. Искам само да посоча, че са организирани състави на така наречения Народен съд. За няколко месеца в България са арестувани над 28 хиляди души от българския политически, стопански и интелектуален елит. Произнесени са 2730 смъртни присъди за сравнение, на Нюрнбергския процес има само 12 смъртни присъди; разстреляни са хора, които са се борили за българската национална идентичност. Искам да посоча, че един известен подпредседател на Народното събрание – Димитър Пешев, който е организирал защитата на българските евреи, е осъден на 15 години затвор. Отделно от това са преследвани хора през целите тези 45 години, ограничавани са в своите права, отнемани са им възможности за своето развитие. Съсипана е българската икономика. България от една просперираща държава стига до положение, в което през 1989 г. банкрутира. Има срамни неща, вършени през тези 45 години, като например това, че българското държавно ръководство през този период от време е предлагало България да загуби своя суверенитет и да се превърне в 16-а република на Съветския съюз – за това има документи, които са в историята. Така че е важно да се припомнят тези факти, защото има опасност през годините те да бъдат засипани от прахта на историята, а това е недопустимо. Българската комунистическа партия през тези 45 години предприе действия, с които раздели нацията по различен признак, последното, от което беше срамният възродителен процес, когато българската нация беше разделена и по етнически признак. Така че, за да има помирение, трябва да има покаяние. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от Заповядайте. Честно казано от всеки друг съм очаквал декларация за 9-и септември, но не и от „Демократична България“. Половината тук са деца на старата номенклатура. Част от Вашите родители тази вечер ще празнуват

помни страшно много политически упражнения. Тази трибуна помни всякакви оратори, които са изкарвали всичките си исторически комплекси по най-неочаквани и поетични начини. Тоест изненада няма. септември не трябва и не може постоянно да бъде използван като политическа дъвка на някои сили, които, защото не могат да предложат план за България днес,

Готови са да кажат всичко, но когато трябва да чуят чуждо мнение, те напускат. Ето това постоянно разделение в България ражда нашата невъзможност да родим съвместен проект за бъдещето. Ето това напускане на залата показва страха от чуването на различно мнение. Защото България онова, което стана, може да бъде критикувано много, това, което се е случило след 9 септември, постоянно може да бъде изобличавано, но започна строежът на една друга България от „БСП за България“.) И никой няма право да казва на хората, които са се борили и са дали живота си, че са престъпници! Повечето от тях са се борили с идеята за различна България идеалът им след това е бил изопачен. Ние сме първите, които са го признавали, и ще продължаваме да го признаваме, но жертвите на Левицата, дадените жертви на Левицата срещат ето това напускането на залата, махането оттук! И после си викаме: защо в България нищо не върви? Защото нашата история я използват ето такива – децата на старата номенклатура, за да могат да си пишат политически биографии! Съжалявам, че точно на тази дата трябва да си говорим по този гневен начин. Само че ние трябва да отчитаме какво се е случило, трябва да можем да гледаме на историята спокойно. И както е казал професор Андрей Пантев през 2009 г. точно от тази трибуна: „Има дати, които могат да не служат за разделение, а за обединение.“ Докато има напускащи тази зала обаче, обединението остава просто една мечта, остава просто една фантазия. Поздравявам всички, които чувстват тази дата като празник. Тя е празник за много хора и за родителите на „Демократична България“! Благодаря.

Не разбирам защо, госпожо Председател, се допускат такива излишни изявления в днешния ден, при положение че е ясно, че 9 септември не е дата, която обединява България. В нашата парламентарна група няма деца на партийни величия. Бил съм в гимназия, в която учих с децата на партийни величия, и Корнелия Нинова го знае много добре. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Каква е

дадох думата, защото това бяха декларации от парламентарни групи – както дадох на „Има такъв народ“, така дадох на „Демократична България“ и на „БСП за България“. От името на група ли? Заповядайте. Днешният ден наистина продължава да разделя България. Изглежда за 30 години не сме успели да си простим един на друг, както например след режима на Франко успяха да направят в Испания. Не се намери съвест, която да поиска прошка. Не се намери и благородство, което да прости. Всички се опитват да натъкмят историята според собственото си желание. Трудно е да натъкмиш историята. Има само едно отвратително и световно признато обществено явление, в което е признато човеконенавистничеството на фашистката идеология, в която една раса мрази друга раса. Но има нещо още по-отвратително – когато разцепваш един народ през средата на тялото му, когато една класа трябва да мрази друга класа. На това е базиран болшевизмът и идеологията на армията, която дойде да Ви доведе на власт. Когато разцепваш един народ през средата на тялото му, няма нищо по-благородно, отколкото една раса да мрази друга раса. Едните концлагери не са по-добри от другите концлагери. Едната кръв не е по-благородна от другата кръв. Накрая тръгнахте да си миете ръцете и с етноси, и да ги изселвате от страната. 9 септември е началото на разделението и омразата в тази нация. Тази благородна нация, която е успявала да дава на света и език, и азбука, и да прибира при себе си бежанци милостиво, да им дава подслон, храна, работа и бъдеще! Даването на хората на прасетата ни превърна нас в прасета. Нека върнем човешкия си образ и успеем да преглътнем историята. Иначе ние ще бъдем погълнати от историята и изплюти навън като хора, които стискат очите си и не искат да видят истината. Не, не Левицата е била нападана. Онази партия не е била левица и Вие много добре знаете това. Ако не знаете, Вашите представители в Брюксел сигурно са чули всички декларации на хората от ПЕС срещу този режим, за който днес ръкопляскате. Не ръкопляскайте. Не милвайте паметника на Тодор Живков в Правец. Не му разтривайте ушите. Нищо добро няма да получим за бъдещето от това, че се разделяме за миналото. Хората трябва да могат да си простят. Нито някой може да накаже един милион души за това, че са били членове на БКП, както не наказаха и милионите в Германия за това, че са членували в онази партия. Не бива и не може хората да бъдат съдени за това, което ръководителите им и една тясна шайка са правили. Вътре всеки преглъща вината си – вътре в себе си, за това, че си е мълчал, но за да нададеш глас, се иска смелост. Не всички са били готови да се лишат от живота си и от кариерата си за тази смелост. Бъдете усмихнати и щастливи, че днес не живеем в такива времена вече. Опитайте се да дадете тази усмивка на децата си и да приключим с това. Тази книга е кървава. От кървавата книга нищо добро не очаквайте, освен кръв. Да затворим тази книга, да си простим, за да вървим напред – иначе ще останем някъде в миналото. Ако искате да живеем там, прав Ви път.

Ние идваме!“: Вие съгласни ли сте с това, което каза господин Бабикян? Вие, госпожа Дончева, подкрепяте ли, или се разграничавате? Защото, госпожо Председател, не може отделни народни представители да си правят декларации от името на парламентарна група и да остават

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! БСП, господин Симов, попита: защо на всеки 9 септември се повдига въпросът за случилите се събития през 1944 г.? Отговорът е прост, господин Симов. До момента, до който в българския политически живот има хора, които смятат, че нова България може да бъде построена върху костите и кръвта на своите сънародници

Вас – отляво, най-вече производните на БСП политически сили, които сега са седнали отдясно и се назовават протестни партии, е просто: смирете се!

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Госпожо Председател, на днешния ден точно давате възможност да вземат думата хора, чийто партиен лидер отказа да си хвърли комунистическата книжка. Много Ви моля.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония в състав от 4 членове, както следва: - за парламентарната група на „Има такъв народ“ – един; за парламентарната група на ГЕРБ-СДС – 1; - за парламентарната група на „БСП за България“ – 1; - за парламентарната група на „Демократична България“ – 1; - за парламентарната група на „Движение за права и свободи“ – 1; - за парламентарната група на „Изправи се БГ! Ние идваме!“ 2. Избира състав на делегацията, както следва: ... от парламентарната група на „Има такъв народ“; ... от парламентарната група на „ГЕРБ СДС“; ... от парламентарната група на „БСП за България“; ... от парламентарната група на „Демократична България“; ... от парламентарната група на „Движение за права и свободи“.

Благодаря Ви. От ГЕРБ-СДС, заповядайте. Благодаря, госпожо Председател. От името на парламентарната група на ГЕРБ-СДС предлагам Христо Гаджев за заместник-ръководител на постоянната делегация в Парламентарната

Благодаря Ви. От „Демократична България“ – заповядайте.

От „Изправи се БГ! Ние идваме!“ предлагаме Румен Йончев.

и чл. 26 от Статута на Съвета на Европа РЕШИ: 1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа в състав от 6 основни представители и 6 заместващи представители, както следва: - за парламентарната група на „Има такъв народ“ – 2 основни;

за парламентарната група на „Движение за права и свободи“ – 1 основен; - за парламентарната група на „Изправи се БГ! Ние идваме!“ – 1 заместващ. 2. Избира състав на делегацията, както следва: а) Основни представители: - от парламентарната група на „Има такъв народ“; - от парламентарната група на „Има такъв народ“; - от парламентарната група на ГЕРБ-СДС; от парламентарната група на „БСП за България“; - от парламентарната група на „Демократична България“; - от парламентарната група на „Движение за права и свободи“. б) Заместващи представители: - от парламентарната група на „Има такъв народ“; от парламентарната група на ГЕРБ-СДС; - от парламентарната група на ГЕРБ-СДС; - от парламентарната група на „БСП за България“; - от парламентарната група на „Демократична България“; - от парламентарната група на „Изправи се БГ! Ние идваме!“

Благодаря Ви, госпожо Председател. От името на парламентарната група на „Има такъв народ“ за ръководител на делегацията предлагаме Димитър Гърдев, който е и председател на Комисията по външна политика, и за член Радостин Василев.

Благодаря Ви, госпожо Председател. От ГЕРБ-СДС предлагаме за заместник-ръководител на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа Екатерина Захариева, заместващи членове Александър Ненков и Красимир Вълчев. ПРЕДСЕДАТЕЛ От „БСП за България“. Благодаря Ви. От „Демократична България“. ЙОРДАНОВА (ДБ): От името на „Демократична България“ за основен член предлагаме Атанас Славов, а за заместващ Стефан Тафров. Благодаря Ви. От „Движение за права и свободи“, заповядайте.

За делегацията на ПАСЕ предлагаме Николай Хаджигенов. а заместник-председатели? Пак не излизат. Един ръководител Гърдев е предложен – други заместващи? Екатерина Захариева, извинявайте, госпожо Атанасова, и вторият заместник-ръководител от БСП ли

2. Избира състав на делегацията, както следва: а) Основни членове: - от парламентарната група на „Има такъв народ“; - от парламентарната група на ГЕРБ-СДС; - от парламентарната група на „БСП за България“; - от парламентарната група на „Демократична България“; - от парламентарната група на „Движение за права и свободи“. Заместващи членове: - от парламентарната група на „Има такъв народ“; - от парламентарната група на ГЕРБ-СДС; - от парламентарната група на „БСП за България“; - от парламентарната група на „Движение за права и свободи“; - от парламентарната група на „Изправи се БГ! Ние идваме!“

Благодаря Ви, госпожо Председател. От парламентарната група на „Има такъв народ“ предлагаме Александър Рашев, включително и за заместник-председател на делегацията, и за заместващ член Павела Митова.

Благодаря Ви, госпожо Председател. От парламентарната група на ГЕРБ-СДС за ръководител на делегацията на ОССЕ предлагаме Десислава Атанасова, за заместващ член Даниел Митов. ПРЕДСЕДАТЕЛ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател. От парламентарната група на „БСП за България“ предлагаме за заместник ръководител Кристиан Вигенин и заместващ член Димитър Данчев. ПРЕДСЕДАТЕЛ От парламентарната група на „Демократична България“ предлагаме Антоанета Цонева за член. ПРЕДСЕДАТЕЛ От парламентарната група на „Движение за права и свободи“. Заповядайте.

РЕШЕНИЕ за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие в състав от 5 членове, както следва: - за парламентарната група на „Има такъв народ“ – 1; - за парламентарната група на ГЕРБ-СДС – 1; - за парламентарната група на „БСП за България“

Благодаря Ви. От „Демократична България“. Заповядайте. От името на „Демократична България“ за член на делегацията предлагаме Иван Димитров. ПРЕДСЕДАТЕЛ

РЕШИ: 1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа

От ГЕРБ-СДС предлагаме за член на парламентарната делегация госпожа Деница Сачева.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Предлагаме от името на „БСП за България“ за заместник-ръководител Филип Попов. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. От „Демократична България“, заповядайте.

2. Избира състав на делегацията, както следва: ... от парламентарната група на „Има такъв народ“; ... от парламентарната група на „ГЕРБ СДС“; ... от парламентарната група на „БСП за България“; ... от парламентарната група на „Демократична България“; ... от парламентарната група на „Движение за права и свободи“.

РЕШЕНИЕ за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ:

От името на парламентарната група на „Движение за права и свободи“ предлагаме Станислав Анастасов за член. Благодаря Ви. Подлагам на гласуване Проекта за решение заедно с така направените предложения. Гласували

РЕШЕНИЕ за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ:

Благодаря Ви. Подлагам на гласуване Проекта за решение заедно с така направените предложения. Гласували

РЕШЕНИЕ за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание 1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива в състав от 5 членове, както следва: - за парламентарната група на „Има такъв народ“ – един; - за парламентарната група на „ГЕРБ-СДС“ – един; - за парламентарната група на „БСП за България“ – един; за парламентарната група на „Демократична България“ – един. - за парламентарната група на „Движение за права и свободи“ – един. 2. Избира състав на делегацията, както следва: ... от парламентарната група на „Има такъв народ“;

РЕШЕНИЕ за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония в състав от 4 членове, както следва: - за парламентарната група на „Има такъв народ“ – един; - за парламентарната група на „БСП за България“ – един; - за парламентарната група на „Демократична България“ – един; - за парламентарната група на „Изправи се БГ! Ние идваме!“

От „БСП за България“ – заповядайте. Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги, от парламентарната група на „БСП за България“ предлагаме за ръководител на делегацията професор Георги Михайлов. Ако позволите, едно изречение, тъй като това е последната делегация, за гражданите, които ни следят – да знаят, че смисълът на избирането на тези делегации е, че членовете запазват своето участие в парламентарните асамблеи в периода, в който

Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за бюджета на ДОО. Моля, господин Каримански! Господин Каримански в залата ли е? Постъпил е Допълнителен доклад на Комисията по бюджет и финанси. Господин Каримански, моля да докладвате.

бюджета, съгласуването им, синхронизирането им с останалите текстове от Законопроекта.

към Доклад № 46-153-02-8 от 7 септември 2021 г. относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г., г., № 46-102-01-2, внесен от Министерския съвет на 30 юли 2021 г., приет на първо гласуване на 26 август 2021 г. Комисията предлага да се приеме следната окончателна редакция на § 1: „§ 1. Член 1 се изменя така: „Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 15 566 455,5 хил. лв., както следва: (Съгласно таблица

Благодаря госпожо Председател. Надявам се всички народни представители, а и българските граждани, които гледат и се вълнуват от проблема, да си спомнят какво направихме преди два дни, преди 48 часа – приехме индексиране на пенсиите от 1 октомври с коефициент 1,35; приехме 120 лв. ковид мярка за всички пенсионери от 1 октомври; приехме и минимална пенсия 370 лв. Стигнахме до чл. 13, в който спряхме, защото при приемането на тези предложения се получи несъответствие в чл. 1. 1. Това, което трябваше да направят колегите от Бюджетна комисия, е да направят изчисленията върху тези приети от Народното събрание с доста добро мнозинство – над 130 – 140 народни представители, и да ги нанесат в чл. 1. 1. Това, което сега беше докладвано, мисля, че въобще не отговаря на приетото от Народното събрание тогава – преди 48 ч. Уважаеми колеги, ще спомена няколко колеги поименно, за да имат възможност в лично обяснение да ми кажат. Господин Тошко Йорданов,... Да, да, сега ще чуете процедурата. ...господин Атанас Атанасов, госпожа Мая Манолова – всички Вие и ние декларирахме, че искаме да влезем в това Народно събрание, за да възстановим държавността, да възстановим законността, да направим българския парламент да работи съобразно закона и съобразно Правилника. Вие надминахте и най-уродливите практики на ГЕРБ. Те никога не са си позволявали на трето гласуване да вкарват трети доклад.

Отделно искам да Ви обърна внимание, че всички параграфи на Законопроекта са гласувани само по веднъж. (Шум и реплики.) По два пъти са гласувани предложенията, но по един път са гласувани всички текстове, които са по Комисия. Затова смятам, че няма основание за Вашата процедура.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Има право господин Свиленски. Допусна

Сега пропусна да ни каже, но нищо – ние не сме толкова суетни. За какво обаче става въпрос?! Допълнителният доклад ще бъде докладван заедно с основния. Той е част от основния, след като вече е приет от Комисията. Но ние не завършихме гласуването на Законопроекта. (Реплики.) Не завършихме гласуването на Законопроекта, защото ни остана да приемем последния параграф. Трябва да започнем оттам да приемем последния параграф и, ако го приемем във вида, в който го предлага Комисията и е бил приет, тоест вида с датите, които са в стария доклад, тогава въобще на новия няма какво да му гласуваме. Ако приемем

Конституционният съд с Решение № 4 е казал, че ако настъпи изменение, вследствие на което настъпва изменение на приходната част, Народното събрание може и трябва да се върне към трето гласуване на приходната част, отразена в чл. 1, в случая § 1 относно чл. 1.

По процедура. Хубаво е БСП да започнат да работят, защото господин Свиленски изрича лъжи, че Народното събрание приехме, не Вие приехте – двете комунистически партии ДПС и ГЕРБ, приехте нещо, което би могло да доведе до вдигане на данъци

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване предложението, направено от Йордан Цонев за преминаване към гласуване на § 13 и при наличие на противоречия с основните текстове, да се върнем към първите текстове.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми членове на служебния Министерски съвет! Моля Ви да отмените гласуването, тъй като не стана ясно какво се гласува.

Предложението на господин Цонев да се върнем към основния доклад – § 13, и при противоречие да преминем към допълнителния доклад. Гласуваме процедурното предложение на господин Цонев.

Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13: „§ 13. Законът влиза в сила от 1 септември 2021 г., с изключение на § 9, § 10,

след преномерация на допълнителния доклад на Комисията на приетите текстове и съгласно допълнителния доклад, Бюджетната комисия предлага следната редакция на § 13, който става § 14.

от вчерашното заседание – допълнителното предложение. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Господин Каримански, към този доклад ще се върнем в случай, че този параграф не бъде подкрепен или бъде подкрепен в един или друг вариант. Господин Цонев за процедура, и след това

госпожо Председател, колеги! Това, което се случва в последните две-три минути е много ясен пример за това как не знаем какво правим или Вие не знаете какво правите. Да не говоря за това, че не давате думата на народни представители, които оттук и оттук се опитват да вземат думата от около пет минути. Очевидно председателят на Бюджетната комисия не знае какво да докладва, докладва, Вие също, гледайки към господин Йордан Цонев, който наистина е много опитен парламентарист, но все пак не е юрист. Позовавате се на Решение № 4 очевидно, без да сте го прочели в неговата цялост.

можем да се върнем към чл. 1 или § 1, в случая все тая, и само тогава, когато при второто гласуване в останалите членове е допуснато противоречие с § 1. Ние гласувахме всички останали членове, без § 13. Това, което ще предложите след малко в допълнителния доклад,

чл. 4 от Конституцията – това правите в момента, и ще лежи на Вашата отговорност, уважаема госпожо Председател, и Вашите съветници, защото ние ще приемем

Госпожо Атанасова, не говорете за пародия, че тук ще поискам един час време да разкажа за Вашите пародии. Да, десет години мога да разказвам тук колкото искате ей точно за тази бюджетна процедура – среднощните, връщанията и така нататък, абсолютно в нарушение на Конституцията и на всичко. В случая нищо не искаме да се наруши, колеги. Искам да поясня, ако искате, мога да си седна и нищо да не пояснявам, не държа! Не е мое предложението, не го анонсирам, аз искам само по технологията, когато не е гласуван последният параграф, който касае

Тъй като вчера имаше решение, имаше редакционно предложение за сроковете, направено от председателя на Бюджетната комисия, направено от министъра, припознато по член,

или не искахме, а защото трябваше да се види кои срокове ще се приемат, за да видим дали ще пристъпим към връщане и трето гледане отново на чл. 1, съгласно Решението на Конституционния съд. Затова се свика Бюджетната комисия и беше направено това предложение, бяха отхвърлени текстовете на вносител на § 13 относно сроковете, вследствие на което се налага промяна на § 1 и беше направен допълнителен доклад. Какъв е редът, когато има допълнителен доклад? Основният и допълнителният се наслагват един върху друг и се гласуват. В случая с § 13 ние се връщаме към него по основния и слагаме допълнителния към него и ако се приемат текстовете от § 1, както са по вносител, тоест сроковете, няма да има нужда нищо да променяме, освен това, че ще има друг дефицит.

Благодаря госпожо Председател. Уважаеми колеги! Господин Цонев много ясно обясни какво предлага да направим – да насложим двата доклада един върху друг, и да гласуваме анблок тук-там всичко, като покрай сухото мине и суровото. Вие, струва ми се, много правилно реагирахте одеве, като казахте – първо се гласува основният доклад, ако той мине, мине, ако не мине, след това се гласува допълнителният доклад. Благодаря Ви за предложението и моля да се придържаме към него. Госпожо Атанасова.

Вие със заявката за връщането на държавността я докарахме дотам и с Ваше участие да се гласуват множество доклади по неясни процедури. Добре, че се намесихме сега, за да обясните на председателя на Бюджетната комисия, когото Вие избрахте, как трябва да организира дейността си Бюджетната комисия. (Шум и реплики.) Не, не. Ние не. По отношение на лицемерието и пародията. Нали ДПС беше против или въздържали се на актуализацията на бюджета на първо гласуване, на държавния бюджет. Да не си говорим за бюджетната процедура, че не може да се приеме само единият бюджет, без другия, и това добре го знаете – и господин Цонев, и господин Адемов, и всички останали,… (Шум и реплики от В този смисъл абсолютно лицемерие е, господа, вчера „Има такъв народ“, объркани в цялата процедура, понеже те не я познават и желаят да я разрушат, лицемерно ДПС да ги измъкне от хаоса с един допълнителен доклад.

където в § 13, който не е гласуван поради процедура по прекъсване на заседанието преди два дни по мое предложение има различни срокове. Не може да продължим нататък с допълнителния доклад, ако не се гласува този § 13, а той би могъл да се приеме. В този случай допълнителният доклад на председателя на Бюджетната комисия става абсолютно безпредметен. В този смисъл, госпожо Председател, трябва да преминем към гласуване на предложенията по § 13, които не са гласувани по основния доклад и ако тогава това се отхвърли, да преминем натам. Абсолютно ясно е, колеги. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Поправете ме, ако греша, но ако трябва да пристъпим към нещо сега,

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Само да припомня, че „Движение за права и свободи“ винаги се е намесвало, когато става въпрос за измъкване на Народното събрание и на България в сложни ситуации. Конкретната ми процедура – това, което направи и господин Цонев в общ план, аз искам да конкретизирам. Госпожо Председател, в момента Народното събрание би трябвало да обсъжда § 13 по първоначалния доклад.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми членове на служебния Министерски съвет, уважаеми колеги! Процедурите горе-долу се изясниха. Мисля, постигнахме единомислие. Въпросът е: сега оттук нататък какво следва

Интересното е, че вчера на Бюджетна комисия предложението на същото това правителство изменя това, което е направено в основния доклад, и това изменение се състои в следното: актуализацията на пенсиите няма да се състои от 1 октомври тази година, а ще се състои от 25 Тоест пенсионерите няма да получат актуализирани пенсии за месеците октомври, ноември и почти целия декември. Трябва да сте наясно, когато гласувате параграфа по вносител, всички тези, които няма да го приемете. Евентуално след това ще преминем към допълнителния доклад, в който е представено предложението на служебното правителство и припознато от народен представител на Комисия, но това ще се случи, ако отхвърлите в основния доклад пенсионерите да получават актуализирани пенсии от 1 октомври. Винаги в нашите изказвания сме казвали, че сме против отложени във времето фискални последствия, които са за следващи правителства. В предложението, което направиха вчера от служебното правителство, остава рискът за следващи правителства с фискални последствия, и то сериозни, тъй като не знам кой е този смелчага, който ще

изразили сме нашето мнение по време на гласуване кое подкрепяме и кое не подкрепяме. Така или иначе има резултат в залата кои предложения са подкрепени от същата тази зала, в която изведнъж сега някои ще си променят мнението. Евентуално, казвам. Нека да се знае кои са те, като се изкажат тук, които, от друга страна, подкрепят първо предложение на служебното правителство, а сега евентуално ще подкрепят друго, ако се премине към гласуване на допълнителния доклад. Но нека да е ясно кой всъщност

Благодаря. Господин Главчев, освен това, което казахте, че трябва да е ясно, когато се гласува и се правят изказвания, трябва да е ясно и още нещо. Дори залата мнозинството, с изключение на ГЕРБ, които имат предложение актуализацията да влезе в сила от 1 октомври, а не от 25 декември, подкрепят това предложение, трябва да е ясно, че до края на годината българските пенсионери няма да вземат актуализирани пенсии, въпреки че в Закона ще пише 25 декември. Поради една проста причина пенсиите се изплащат в месец януари за дните между 7 и 12 обикновено, ще се изплати актуализация за шест дни – от 25 декември до 31 декември, и не се знае в тези шест почивни дни обикновено, тъй като са празнични, кой точно ще го направи. Това ще сътвори мнозинството, което ще гласува след малко против предложението на ГЕРБ за актуализация от 1 октомври.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

и това очевидно е групата на ГЕРБ. Нека да припомня: групата на ГЕРБ предложи параграфът с актуализацията и преизчисляването на пенсиите да отпадне. Отворете си предложенията, госпожо Атанасова. Вие сте против актуализацията, която предлага служебният кабинет. Против! Вижте си параграфа, който предлагате да отпадне. Нека да е ясно на българските пенсионери – групата на ГЕРБ предлагаше единствено и само добавка от 100 лв. към пенсиите за месеците октомври, ноември и декември. Това е истината, така че не лъжете от тази парламентарна трибуна. Нека и другите парламентарни групи да си видят предложенията. Единствените, които предлагаха и актуализация – преизчисление, както се предлага от служебния кабинет, и добавка, е парламентарната група на „Изправи се БГ! Ние идваме!“ Само ние го предлагахме! Така че моля Ви се, придържайте се към истината. (Шум и реплики от Господин Главчев, продължавате ли да твърдите, че Вие сте подкрепили преизчисляването на пенсиите от служебния кабинет, или предложихте параграфът да отпадне?

А на другите репликиращи ще ми отнеме много време да им обяснявам за какво става въпрос и мисля да си го спестя. Благодаря Ви.

Тези дни нашите колеги от ГЕРБ попрекалиха с демагогията, защото казваха следното нещо от самото начало: няма нужда от актуализация на бюджета. (Шум и че тази актуализация трябва да бъде оттеглена, защото един колега обясни, че било като бъркане в контакт, а днес ни обясняват други работи. Но какво всъщност казваха ГЕРБ? Те много добре знаят, че без актуализация няма добавки към пенсиите.

Достигне ли се разходният таван, няма нищо за пенсионерите. През цялото време ГЕРБ казваха: „Нищо не давайте на пенсионерите!“, а сега казват някакви други работи. През цялото време ГЕРБ казваха да няма актуализация, тоест да няма помощ за бизнеса, да няма мерките 60 на 40, да няма антикризисни мерки за фалиращи предприятия, да няма антикризисни мерки за предприятия, на които им намаляват приходите. Сега изведнъж обясняват друго! През цялото време ГЕРБ обясняваха да няма актуализация на бюджета, тоест да няма антиковид мерки, да няма пари за лекарите на първа линия, да няма пари за лекарите на втора линия. (Силен Парите за лекарите са в актуализацията, парите за бизнеса са в актуализацията, парите за пенсиите са в актуализацията, и като кажеш като парламентарна група, че си против всичко това, ти си против всичко това бе, хора!? То не може хем така, хем онака. Стига с тази демагогия. Разберете се помежду си – или искаш актуализация, или не искаш, защото всеки един разход е там. Няма го другаде. Достигнат е разходният таван и няма друг начин тези пари да бъдат дадени, разбирате ли? И като няма друг начин, няма как да бъдат дадени по друг начин, това е елементарна финансова демагогия. Няма как да бъдат дадени, така че прекалихте много с тази демагогия. В крайна сметка разберете се за следното: Вие сега последно, след като от една седмица, даже десет дни, обяснявате, че сте против тази актуализация, днес някакви други неща взехте да говорите бе, хора. Така че аз Ви предлагам като група: кажете какво искате?! А иначе, колеги, призовавам Ви днес да подходим максимално сериозно към темата, защото ние трябва да осигурим едновременно и помощ за пенсионерите – преизчисляване на пенсиите, и за бизнеса в бюджета, и мерки за здравната пандемия, и дори резерв за евентуална бежанска вълна. (Реплика от Така че Ви призовавам да не се държите като парламентарната група на ГЕРБ, а парламентът отговорно и сериозно да подходи днес в цялата дискусия, защото, ако продължаваме по този начин, нищо добро не ни чака. Само Ви давам следния пример:

в чл. 13! Призовавам Ви към сериозност и отговорност, защото нямате право, само защото от 12 години сте на власт – да саботирате всичко. Вие от ГЕРБ всичко започнахте да саботирате. То било ратификации, то било актуализация на бюджета, то било каквото и да е гласуване!

Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Димитров, някои уточнения, които или не сте разбрали, или сте разбрали, но малко си натамънявате нещо. Първо, всички антикризисни мерки, които бяха предприети до момента, са предприети с решение на Министерския съвет. Съществува и такъв инструмент. Всички антикризисни мерки, включително 120 лв. за пенсионерите, помощ за бизнеса, която, доколкото разбирам, е спряна в служебното правителство – 60/40 е блокирана, въпреки хвалбите, могат да се вземат с решение на Министерския съвет така, както са взимани от нашето правителство, за да може да има мерки и в този смисъл никаква актуализация не е необходима, ако има служебно правителство и президент, които са готови да носят отговорност. Понеже няма такива, те го пращат на парламента, тука става един батак и една каша, ние блокираме работата на парламента всеки ден.

с колко председатели на парламентарни групи е разговарял финансовият министър, за да потърси подкрепа за бюджета, защото така се търси политическа подкрепа – не се търси с работни групи и с някакви абстрактни експерти, търси се това?! С колко? С нашата парламентарна група например никой не е говорил, с нашия председател.

Не, не, госпожа Капон вдигна след Вас, господин Гаджев, заповядайте. за съжаление, понякога осъзнавам, че от тази трибуна празноговоренето и празноглавието могат да бъдат синоними. Няколко основни неща. Първо, защо бяхме против или по-скоро въздържали се на трите бюджета? Ами много просто сме го обяснили, защото бъркането в контакта стана факт. Факт е, че вече трети ден не можем да приемем един бюджет на ДОО. Кой е виновен за това? Кой е виновен, че вчера цял ден Бюджетната комисия не може да разбере какво прави? Еми, не е виновен ГЕРБ! Ние си защитихме нашите предложения, които сме внесли, защото казахме още на първо четене, че ако приемете тези закони, ние ще участваме и ще внасяме наши предложения – това и направихме. Дадохме нашия вариант, нашата алтернатива и в ДОО, и в НЗОК, и в Закона за държавния бюджет. Впрочем, къде в ДОО видяхте антикризисните мерки за подкрепа на бизнеса? Изчакайте до петък за следващата точка – там са те. Дали могат, дали не могат – тогава ще бъде дебатът. Не да си говорим тук на богато. Казвайки всичко това, е много важно да се знае. Ние си следваме нашата последователна политика – дадохме алтернатива. Сега, случи се, че залата прие вместо или/или, прие и двете. Впрочем в § 1, в чл. 1 ние предложихме откъде ще дойдат парите за нашето предложение и те бяха приети, така че не казвайте и да обяснявате тук как къде са парите в чл. 1, защото те бяха приети от Народното събрание. И тук няма въпрос: ама наши групи, Ваши групи – има мнозинство в Народното събрание. Мнозинството от гласовете решава какво се приема: дали ще е Ваше предложение, дали ще е наше предложение, дали ще е на колегите от другите парламентарни групи – решава мнозинството. А това, че вносителите и това, че хората, които защитават този бюджет, не са се постарали да осигурят парламентарна подкрепа, се стига до този качамак в момента, че трети ден не можем да излезем от него и никой няма идея как да излезе. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Гаджев. Госпожо Капон, заповядайте. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Димитров, абсолютно целеустремено, ясно по всички параграфи, както виждаме, за всеки един акт на Народното събрание, ГЕРБ има само една цел – да има хаос и когато има хаос, ще има ред в хаоса, разбира се. И това се опитват да ни кажат. Апропо, те 12 години не намериха – 12 години, време да вдигнат тавана на пенсиите! А сега с актуализацията, която не харесват, която въобще няма смисъл – от 300 на 340 лв. дори да станат пенсиите, те решиха, че трябва да вдигнат тавана! Ама как са го изчислили това нещо и как едни цифри няма нужда да се напаснат, и освен това, нека да Ви кажа: джипката. Изключително важно е да хвърляме парите от джипката! Нещо, което ние всичките тези години искахме и с Вас да е обратно: програмно бюджетиране, да е ясно предварително кой лев за къде се харчи! И служебното правителство прави единственото възможно – актуализация. Уважаема госпожо Председател, господа министри! Господин Тома Биков, господин Гаджев – не виждам господин Биков, нещо много важно имам да Ви кажа, което не сте разбрали: достигнати са разходните тавани, хора! Питайте господин Кирил Ананиев какво означава това. Ако не бяха достигнати, би могло с постановление на Министерския съвет да се дават допълнително пари за пенсионери, за бизнеса. Но, питайте го него, като не разбирате, че без актуализация на бюджета това сега не може да се направи, защото са достигнати тези разходни тавани в момента. Съберете се, питайте господин Ананиев, защото започнахте да се излагате! При това положение да кажеш, че няма нужда от актуализация на бюджета, е безотговорна Вашата позиция на партия ГЕРБ, защото няма пари за добавки за пенсионери – достигнати са разходните тавани! Няма пари за мерки за бизнеса – достигнати са разходните тавани! Няма нови пари за здравната пандемия – достигнати са разходните тавани! Всичко това заедно, затова няма лошо човек да е сгрешил, признайте си: объркахме, не разбрахме, не питахме господин Ананиев да ни каже, не чухме финансовия министър тук, като ни го каза 10 пъти – не му вярваме и така нататък. Признайте си грешката, признайте, че има нужда от актуализация на бюджета и нека заедно, отговорно да я направим. А иначе по отношение на пенсиите – да, 12 години, госпожо Капон, ГЕРБ не направи преизчисляване или актуализация на пенсиите и това беше съвсем целенасочено. Те предпочитат да дават по някой лев, както преценят – по 50 лв., или друга сума и да поставят нашите родители – българските пенсионери, в зависимост, когато решат да им дават, когато решат да не им дават. Това, което ние сега подкрепяме, има преизчисляване, има стабилност, има предвидимост, да има дългосрочност, нашите родители да получават по-високи пенсии на база на промени в Закона, а не на база на подаяния, е нещо, което ГЕРБ никога целенасочено не направиха, но ние заедно днес можем да направим. Благодаря Благодаря Ви, господин Димитров. За изказване – господин Адемов, разменихте се с господин Каримански. Заповядайте. След това е господин Гьоков. (Реплика.) Добре, ще Ви запиша и Вас, господин Попов. ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа министри! Ние от „Движение за права и свободи“ от първия ден на тази актуализация стоим с лицето си единствено и само зад антикризисните мерки. Единствено и само зад антикризисните мерки! Защо казвам това? Защото по отношение на предложението за актуализацията на пенсиите с новия коефициент 1,35, ние и парламентарната група на ГЕРБ-СДС, гласувахме против. Гласували сме единствено и само за антикризисните мерки. Всичко останало е плод на дейността на целия български парламент. Нека да се върнем към изначалната позиция по отношение на това защо се наложи актуализация? Министърът на финансите заяви,

да отидат за подкрепа на отделните секторни политики в условията на криза, да бъде подкрепено здравеопазването, да бъдат подкрепени пенсионерите, да бъде подкрепен бизнесът. Това беше първоначалната идея. Това, допълнителни пари да влязат в бюджета, в действащия бюджет без актуализация – може ли да стане, или не може да стане? Кажете, колеги! Разбира се, че не може без актуализация.

Правителството, служебният кабинет, Вие знаете нашето отношение към служебния кабинет, предпочете тези пари да отидат за подкрепа на секторните политики. Затова ние от „Движение за права и свободи“ от началото, пак повтарям, стоим с лицето си зад антикризисните мерки. Никаква друга мярка от „Движение за права и свободи“ не е предлагана. Стоим зад това: българските пенсионери в условия на криза да бъдат подкрепени. Останалото е предложение на служебния кабинет, така че трябва да сме наясно. Трябва да сме наясно и с нещо друго обаче, уважаеми дами и господа народни представители от ГЕРБ-СДС, вчера на една от Вашите пресконференции беше заявено, че ако се подкрепи актуализацията на пенсиите с нулевия коефициент, това означава, че всяко следващо правителство се самоубива. Това означава, че фискалната политика на държавата ще бъде срината. Това, което обаче чувам сега, позицията, която имате в момента, е позиция точно в обратната посока?! Понеже напоследък много често говорим за лицемерие – кажете сега: кое подкрепяте? Подкрепяте това, което вчера беше казано, или подкрепяте това, което днеска говорите от тази трибуна?

Госпожо Председател, моля да обърнете внимание на изказващите се, че в момента дебатите са по § 13, не по актуализацията на бюджета на Изобщо! Това не е първо четене, това е конкретен член. Онзи ден, във вторник, приехме няколко конкретни предложения – мнозинството от тази зала обръща внимание на господин Димитров, понеже той дълго говореше за актуализацията, приехме няколко неща. Първо, да се дадат 120 лв. на всички български пенсионери от 1 октомври. Второ, да се индексират всички

оказва сроковете за влизане в сила на Законопроекта и на различните параграфи от него. Само че преди да започна по § 13 – то е свързано и с актуализацията на бюджета, ще кажа какво прие мнозинството. Мнозинството, първо, прие по 120 лв. добавка към пенсията като антикризисна мярка за месеците октомври, ноември и декември 2021 г.

максималната 1500 лв., и то отново от 1 октомври 2021 г. След това приехме преизчислението на пенсиите – предложението на служебния кабинет – с 1,35 тежест на една осигурителна година, отново от 1 октомври

самите параграфи е написано много точно и ясно откога влизат в сила. Така че § 13 по вносител преповтаря всичко, което сме приели.

Комисията обаче не знам защо реши, че трябва да пренаписва приетото от мнозинството – отново казвам, че пренаписва приетото от мнозинството, част от което беше и БСП, и няма да повтарям приетите неща. и няма да повтарям приетите неща. Може да правим процедурни хватки колкото искате и да си играем с тези срокове, но аз казвам, че волята на мнозинството ясно, точно и категорично беше заявена. В част от това мнозинство беше и парламентарната група на „БСП за България“ и сроковете, които бяха приети за тези актуализации, за 120 лв. – и за минималната пенсия, и за максималната, и за преизчисляването са много ясни и точни при приемането – 1 октомври. Сега пак отново казвам, че с процедурни хватки и някакви предложения на Комисията искаме да лишим пенсионерите – тези, които са с минимална пенсия, от едни 490 лв., тоест да им дадем 70 лв. по-малко и да не им преизчислим пенсиите. Не знам какво означава това 25 декември – че ние за пет дни ще преизчисляваме пенсиите до края на годината, а пък след това някой друг, който приема бюджета, може да реши нещо друго. Защо от 25 декември? Защо не от 1 януари? Защо не от 1 декември? Защо не от 1 ноември, ако няма технологично време, да речем, Националният осигурителен институт да преизчисли пенсиите? Ясно и точно трябва да се заяви от тази трибуна, че в момента това, което прави предложението на Комисията по бюджет и финанси, е лишаването на пенсионерите от една значителна сума, която, ако я погледнем като процент от това, което получават, е доста сериозна. Несериозно е това да се прави с такива процедурни хватки. Всички, между другото, знаеха, когато гласуваха актуализацията на бюджета в оказаните срокове, защото те не вървяха вкупом – едно и също нещо да се гласува заедно, след като видяха от „Има такъв народ“ и всички, които сега си променят мнението по гласуването, можеха да си оттеглят предложението за 370 лв. както ги призовах от трибуната. Само че те не го направиха и то беше подкрепено. А сега изведнъж, два дни по-късно, защото това стана на 7 септември – не е кой знае колко отдавна, сега два дни по-късно, пак казвам, с процедурни хватки се опитваме да поправим нещата. Не се прави така!

Първо, искам да кажа, че ние не сме гласували § 13. Параграф 13 се отнася до сроковете, които влизат в сила за целия закон. Така че сега сме стигнали до § 13. Дебатът е за § 13 и няма абсолютно никакви процедурни хватки. Това са внушения, които Вие искате да направите към народните представители и най-вече към пенсионерите, за да може да стартирате предизборната си кампания. Нищо подобно няма. Благодаря Ви, господин Каримански. За втора реплика – заповядайте. 48 часа вече в Народното събрание спорим за нещо, което е толкова пределно ясно, че съм убеден, че няма колега, който да не разбира за какво става въпрос. Вдигнахме пенсиите от 300 на 370 лв., 120 лв. мярка по ковид – отново за компенсация на тежкото състояние на над 2 милиона наши съграждани, възрастни хора, пенсионери, пенсионери, от 1,2 на 1,35 преизчисление на пенсиите. И става въпрос да се намерят 450 милиона, за да може цялото това нещо да влезе в сила сега на 1 октомври и най-накрая тези наши съграждани да се почувстват по-добре. Вчера на Комисията министърът на финансите е потвърдил, че имат 300 милиона и остават едни 150 при брутен вътрешен продукт 125 милиарда. Извинявайте, уважаеми колеги, уважаеми господин Гьоков, при 450 милиона, които са необходими, и при 125 милиарда, ние 48 часа вече да спорим, аз наистина не го разбирам това нещо, което се случва в залата.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Заместник министър-председател, уважаеми господин Министър, уважаеми

общата комисия. Вие го казахте много точно, че тази актуализация на бюджета се прави предизборно – тъй като предстоят избори и сега всеки ще гледа да да излезе едни гърди напред с предложенията си пред електората, затова нашата парламентарна група съвсем отговорно предложи на Вашата парламентарна група, на другите парламентарни групи, може би без ГЕРБ и ДПС, да се съберем и да вземем политическо решение кое подкрепяме, за да няма едно предизборно наддаване.

прие такова говорене по бюджета, но Вие категорично отказахте. Затова се получава това днес, господин Каримански. Аз не мога да остана надалеч от това. Вие твърдите, че сте

ако щете, предложението на Деляна Пешева и група народни представители. Доколкото си спомням Деляна Пешева е от парламентарната група на „Има такъв народ“. Там в предложението, което е прието от вносителя и е станало предложение за решение, за което ние сме гласували „подкрепили“, пише: „Определя се следният минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2021 г. – от 1 януари до 30 септември – 300 лв., от 1 октомври до 31 декември – 370 лв.“ Това е прието от Комисията, подкрепено от БСП и от мнозинството в залата. и от мнозинството в залата. И ми казвате, че няма процедурни хватки?! Какво е това, освен процедурна хватка – да се върнем да поправим това, което сме приели, и то по Ваше предложение?! Ако ми обясните какво е, освен процедурна хватка, ще се съглася с Вас. Но иначе точно и ясно заявявам, ако щете, твърдете, че е предизборно, но това, което правите в момента и може би ще успеете да направите, е лишаване на пенсионерите от една значителна сума.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри, уважаеми народни представители! Искам ясно да кажа, че парламентарната група на „Има такъв народ“ предложи актуализация на пенсиите с мисълта, че пенсионерите подкрепени само до Нова година с едно подаяние, което беше гласувано тук, от било то 100 или 120 лв., няма значение. Ние мислим за тях и за след Нова година, когато няма да има избори и когато ние искаме те да бъдат осигурени в един по-дълъг период от време, независимо от това каква политическа ситуация ще има в България и какво ще стане с тези избори, за които Вие се готвите и за които искате чрез един популизъм да предлагате купуването на гласовете на пенсионерите. Нека да си го кажем едно към едно. едно. Искам да кажа също така, че не сме чули предложение от парламентарната група на ГЕРБ-СДС за актуализация на пенсиите. Ние чухме за добавка, както за добавка имаше и от друга парламентарна група. Добавката не е актуализация на пенсиите – нека да бъдем наясно. Добавката е еднократен акт в

Точно затова ние предложихме много ясно актуализация на пенсиите на база на реален осигурителен доход – това е, което предложихме. Това, че сега се мъчим да намерим компромис и смятам, че благодарение на разума има компромис, който можем да предложим, между всички парламентарни групи

който влиза в сила от 25.12.2021 г.“ Това е моята редакционна поправка, която правя.

по същество Вие казахте, че правилното решение е актуализацията на пенсиите. Тези допълнителни 120 лв. са временна мярка. Но Вие в момента това, което правите и предлагате, е, че се отказвате от актуализацията на пенсиите, защото тя реално ще важи пет дни – от 25 декември до 1 януари. Дали после тя ще продължи с новия бюджет, няма значение? Какъв е изводът от това нещо? Вие в момента се отказвате от Вашето предложение, което уж е по-правилното за сметка на предложението на ДПС. Вие отстъпвате от собствените си позиции, лъжете пенсионерите и защитавате позицията на ДПС. Но и това има своето обяснение. Може би, защото Вие сте топлата връзка, пряката линия между ДПС и „Има такъв народ“. Нека не забравяме Вашето минало в Демирбанк, в банката на Петя Славова. Нека да не забравяме, че Вие щяхте да бъдете по онази бърза бърза процедура, предложен за гуверньор на БНБ, за да може Вашата партия „Има такъв народ“ и Вашата ДПС да обсебят още държавата. Господин Каримански, засрамете се, защото Вие

Господин Мирчев, бламирате, пречите на процеса! Камерите са включени и всички ни гледат! От 25 декември актуализация на бюджета, господин Мирчев – може би сте внук на баба Ванга, защо решихте, че след това някой ще отмени това решение?

Уважаеми господин Мирчев, не знам защо решихте, че актуализацията ще бъде отменена от следващ кабинет. Господин Каримански имаше предвид, че предложенията на всички парламентарни групи, на служебния кабинет са актуализацията наистина да стане трайна мярка. Тоест тези 15% увеличение на пенсиите, 24% за най-ниските пенсии, да важи от 1 октомври, както предлагаме ние, и занапред. Следващ кабинет може да промени, но ние презюмираме, че когато това влезе в закона, няма да са временните мерки на ГЕРБ

колеги, българските граждани очакват от нас решения. Спрете с личните нападки! Сигурно има много какво да се каже за всеки в тази зала. В момента господин Каримански изпълнява функцията на председател на Бюджетната комисия, избран с мнозинството от този парламент и въпреки бойкота и въпреки хаоса, и въпреки саботажа, и въпреки нападките, той се справя с тази задача. Нека и ние да проявим разум и в следващите няколко часа наистина да покажем на пенсионерите, че ни е грижа за тях, а не да използваме парламентарната трибуна за пропаганда и за нападки срещу опоненти. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. Дуплика, господин Каримански. Една много кратка дуплика. Господа от БСП, аз нямам от какво да се срамувам в моята биография. Работил съм за институции, които са били лицензирани, когато Вие сте подкрепяли гуверньор на БНБ и са им дали лиценза за това нещо. Аз нямам от какво да се срамувам за това, че съм бил в Европейския банков орган в последните години и съм бил също така в Европейския платежен съвет в последните години. Но искам да Ви кажа, че вероятно Вие имате от какво да срамувате, защото имахте министър-председател в годините, който нямаше един ден трудов стаж освен неговата политическа кариера. И това е… (Силен шум, бурни ръкопляскания

Водим много тежък дебат тук за важни неща. Разбира се, че Вие не знаете който ще иска реплика, какво ще каже от трибуната, но го прекъсвайте, защото де факто и двамата, които направиха реплика на господин Каримански, се обръщаха към

Заповядайте, господин Цонев. се опитате изказващите се да ги концентрирате върху темата. Защото няма как да не се обърнат, когато правят реплика, когато тази реплика е направена към изказващия се, в случая господин Каримански, извън контекста, след това идват други колеги да правят реплика, обръщат се към другия колега – към господин Мирчев, някак си оттук започва вместо да се води дебат всеки да си

защото един от основните тумори на държавата е Вашата партия и Вашият почетен председател. Щом Вие не ме харесвате, значи аз добре си върша работата. Господин Цонев, когато Вие говорите за задкулисие и за фиксация, е много интересно да ми обясните какво господин Станев дойде да Ви шушука

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, явно вече слязохме до долните гащи, явно вече няма какво да се води като дебат по темата, по § 13. Ще помоля колегите вече да влезем в залата, да влезем в час и тъй като преценявам, че всички лични нападки не са свързани нито със 120 лв., нито с актуализацията на бюджета,

Благодаря. Госпожо Председател, уважаеми колеги! Именно, защото дебатът се води не по темата и именно, защото става въпрос за съдбата на 2 милиона и 80 хиляди български пенсионери и дали те ще получат актуализация на пенсиите от 1 октомври, или от 1 януари, правя обратното предложение да не се прекратяват дебатите и да продължим с тях. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря

Добре. Подлагам на гласуване процедурното предложение за прекратяване на дебатите след изчерпване на записаните. Чолаков, Гечев, Кадиев, Манолова, Попов и Ненков. Моля, режим на гласуване.

на гласуване. Гласували 217 народни представители: за 117, против 93, въздържали се 7. Предложението е прието. Преминаваме към господин Чолаков, но не го виждам в залата. На негово място господин Ненков. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги!

аз ще се опитам да направя една кратка ретроспекция за това, което се случва днес, и да обясня на хората какво всъщност дебатираме. Основният дебат днес е за това дали да има актуализация на пенсиите от 1 октомври, или от 25 декември. проблемът, колеги? Проблемът е всъщност това, което от няколко дена, се опитваме да Ви обясним. Актуализация на бюджета в този разпилян парламент беше груба грешка.

Всъщност всичко това, което се прави от Министерския съвет, е именно свързано с предстоящите президентски избори. Нека да припомним всъщност кога започна да се развива тезата за това, че този парламент не трябва да се разпуска, докато не се приеме актуализация на бюджета – с всичките му хубави идеи за бизнеса, за пенсионерите, за други мерки, свързани със здравето. Тогава когато всъщност президентът и правителството установиха и разбраха, че те все още трябва да управляват, тъй като ще имаме трети избори подред. Тогава! До този момент, ако включим и здравната тема, ако включим и мерките за бизнеса, ако включим и темата за пенсионерите, изобщо не съществуваха в публичното пространство. Така ли е? Така е. Сега ще Ви кажа къде всъщност е големият проблем и тези пенсии. Да, онзи ден се прие подкрепата на пенсионерите да продължи със 120 лв., тя може да е с 50, 100, 120 лв., но мнозинството в тази зала, тъй като ние нямаме ясно мнозинство, подкрепи 120 лв. И се объркаха сметките. Затова, господин Министър, се обръщам към Вас:

Ако Вие бяхте дошли тук – между другото, не тук, на трибуната, а имам предвид с всяка една парламентарна група и да кажете – колеги, вижте, така и така във връзка с мерките 60/40, във връзка с други ковид мерки, във връзка с всичко, което е свързано да посрещне икономическите, социалните и здравните проблеми в следващите месеци. Предлагам да се приемат тези две-три пера, които да се обезпечат до края на годината с ясното съзнание, че нито една парламентарна група не трябва да прави повече промени, защото това, което се случва, беше абсолютно прогнозируемо. Това е големият проблем. Само че Вие в качеството си на министър на финансите, партиите…

да поеме ангажимента. И това се е случвало много пъти в тази зала през последните години – когато се е налагало да се актуализира бюджетът само в две-три основни направления и повече всеки да поеме ангажимент, че няма да прави предложения между първо и второ гласуване, за да не става

е в изолация. За ДПС и БСП не искам да коментирам и, разбира се, те ще имат възможността да отговорят. Всъщност няма как да се постигне консенсус, когато ти игнорираш и се опитваш да поставиш в ъгъла една партия и същевременно да очакваш, че после ще подкрепим Вашите предложения

нямаше да си позволите да влезете в тази процедура в момента, защото Вие ще носите тази отговорност. Сега ще Ви кажа за § 13 и приключвам... тъй като е важно това предложение за актуализацията от 1 октомври. Бъдете така добри и бъдете така смели да си го изпълните, защото това е Вашето предложение! го бяхте направили по-рано, както Ви казах, може би нямаше да се стигне до този момент. Така че Ваша е отговорността, поемете я и нека от 1 октомври пенсионерите да получат своето очаквано

Уважаема госпожо Председател, господин Министър! Уважаеми господин Ненков, защото започнахте своето изказване със заявката, че ще проследите хронологията на събитията и го завършихте с призив към министъра – да прояви смелост, в дупликата си аз ще се обърна към Вас наистина да се върнете към хронологията на събитията и Вие също да проявите смелост.

Просто проявете смелост и кажете: ние, парламентарната група на ГЕРБ, предложихме да няма актуализация на пенсиите. Кажете го, не е страшно! Това е истината, а даже предполагам, че госпожа Атанасова вече си е видяла предложението.

Фалшивата Ви грижа към пенсионерите е пълно лицемерие, защото 12 години не направихте нищо за тях и защото сега, когато има правителство, което предлага преизчисляване, Вие сте против и предлагате да отпадне. Кажете истината! Вие създавате хаос пенсионерите да не получат преизчисляване и да не получат надбавки. Това е истината! Ако някой пречи ДОО да бъде прието бързо и справедливо за пенсионерите, това е парламентарната група на ГЕРБ, която 12 години не е актуализирала пенсиите. нещо, което за първи път прави правителството, го подкрепяме, защото е честно спрямо пенсионерите – трайно решение плюс надбавки. От „Изправи се БГ! Ние идваме!“ сме предложили и двете подкрепа за актуализацията, минимална пенсия и надбавки за всяка пенсия до края на тази година.

Аз не съм Мария Капон, господа от ГЕРБ. Аз обикновено си позволявам малко по-свободен и по-шеговит изказ. Господин Ненков, уважаеми колеги от ГЕРБ, чухте ли какво Ви каза госпожа Манолова? Ако Вие не желаете тази актуализация, защо не го заявите? Нека да не си играем на някакви процедурни хватки, на реплики, на дуплики, на изказвания.

Господин Министър, тези, които желаят актуализацията на бюджета, нека да я направят. Ако не я желаете, кажете го! Така изглеждаме като едно животно от старо

от 2 август е внесена актуализацията на бюджета. Правителството въобще без да се съобразява, както трябва да прави едно правителство, внася актуализацията на бюджета и всички ние сме виновни за това мотане днес, което се случва. Хората протестират, защото липсват мерки. Тези мерки можеше да сме ги взели или трябваше да си посипем главата с пепел много по-отдавна. Така че абсолютно сте прав и никакви президентски или каквито и да е избори нямат значение за тази актуализация. Вижте датите и да се концентрираме по параграфите, ако може. Категорично заявявам, че ГЕРБ винаги е била изключително прецизна и отговорна що се касае до финансите на държавата. Ние бяхме против актуализацията и все още сме против актуализацията по начина, по който се приема в момента. Аз добронамерено се опитах да обясня всъщност къде е проблемът. Когато взимаш стратегически решения, които няма да изпълняваш, е груба, груба грешка и я плащат обикновено гражданите, а не някой в тази зала. Когато правиш преизчисление на пенсиите, не го правиш, за да го плащат следващите, както стана в 2008 г., а го правиш ти, за да го изпълняваш с твоето правителство и с твоето мнозинство. Когато сте го приели и сте казали да е от 1 октомври, бъдете така добри да го из-пъл-ни-те! Никой не Ви е виновен и няма нужда следващото правителство да поема тази щета. Когато ГЕРБ управляваше и когато приемаше бюджета за 2021 г., Вие горяхте маски на площадите и се правихте на опозиционери и изобщо не Ви пукаше дали ще има бюджет, или не за 2021 г.

нормалното съществуване на една демократична държава. Ето това е истината, колеги – не поехте отговорност за държавата, а сега се чудите как да угодите на пенсионерите! Извинявайте, но ако аз съм пенсионер, даже ще ми е обидно да слушам този дебат, защото не е правилно. Ако Асен Василев

до края на годината! Сега сме в ситуация на политическа криза, няма правителство, хубаво е да има някое правителство, което да носи дългосрочно отговорността, дайте да приемем две-три неща, никой да не използва ситуацията, за да си прави пиар преди президентските или парламентарните избори. Това можеше да се случи, но Вие не го пожелахте. Съжалявам, че истината боли! обясняват как актуализация на пенсиите е щета за българските граждани, то да става абсолютно ясно каква Така че моля Ви да им правите забележка, защото нито един лев, който даваме за нашите родители, не може да е щета!

Господин Ненков, тъй като ме споменахте няколко пъти в изказването си, позволявам си да се включа в дебата. Тук има един документ с дата 22 юли – ето го документа. Този Този документ беше подложен на публично обсъждане в Министерството на финансите в много широк кръг, което беше направено онлайн. Този документ беше обсъден с финансовите експерти, излъчени от партия ГЕРБ, след като изборите бяха минали и след като беше конституиран парламентът. Първото нещо, което направих като министър на финансите, беше да се обадя на всички партии и да кажа: така и така, има актуализация, която внасяме в Министерския съвет, бъдете така добри да излъчите групи с финансови експерти, които да се видят с нас. Всички партии с изключение на ДПС излъчиха такива експерти и ние проведохме с тях точно този разговор, за който ме съветвате да съм го провел. Точно този разговор проведохме. Казахме: има събрани толкова допълнителни приходи, а нашето предложение е да се използват толкова за социални мерки, толкова за подкрепа на бизнеса, толкова за подкрепа на здравеопазването, толкова за всякакви други, които са необходими от типа на МВР, и така нататък. Детайлно и подробно това беше обяснено на Вашите финансови експерти, водени от господин Ананиев в Министерството на финансите. Дали има мнозинство, или няма мнозинство в парламента, дали ще има правителство, или няма да има правителство, към този момент не беше ясно. Ние внесохме тази актуализация, за да бъде основата, на която да стъпи едно бъдещо правителство, за да може да се продължат мерките максимално бързо. Едно бъдещо правителство, стъпвайки на тази основа, можеше да нанесе корекциите, които то иска, а такова бъдещо правителство, за съжаление, този парламент няма да излъчи. Всички парламентарни групи са дали предложения – някои конструктивни, някои не чак толкова конструктивни, но така или иначе тези предложения се обсъждат по надлежния ред в Бюджетната комисия, където ние също активно участваме. Говорим с абсолютно всички парламентарни групи в Бюджетната комисия, говорим с групата, която се организира преди Бюджетната комисия, така че всичко се обсъжда и смятаме всички възможности, като всеки е поискал от Министерството на финансите и от НОИ да бъдат изчислени, да предадем абсолютно всички разчети, за да може да се вземе едно отговорно решение. Относно актуализацията на пенсиите. Това, което парламентът реши преди два дни, беше актуализацията на пенсиите, която правителството предложи – допълнителни предложения от парламентарните групи за минималната пенсия вместо 340 да се вдигне на 370 лв. Коефициентите остават същите, а максималната пенсия, както е предложена от правителството, се вдига. В същото време беше прието предложението за 120 лв. надбавка за следващите три месеца. За тази надбавка от тази трибуна аз изрично попитах, казах, че според мен сметката е грешна, че тя ще струва 746 милиона. Беше ми обяснено, че тя ще струва само допълнително 200 милиона, защото тя е вместо актуализацията на пенсиите и замества актуализацията на пенсиите. Парламентът гласува и за двете неща, за които от тази трибуна беше казано, че са несъвместими – или надбавката вместо актуализацията, или актуализацията вместо надбавката? Беше обяснено от трибуната, че вносителите на надбавката изрично са заложили тя да работи вместо актуализацията на пенсиите и така са направени разчетите. Така е приет § 1 на този вносител. Така беше обяснено и от трибуната, че няма грешка в § 1 – той наистина е 200 милиона, защото тази надбавка замества това, което правителството е направило, и го отменя. Тъй като парламентът прие две взаимоизключващи се хипотези…

„Не е вярно!“) и че тя не е разчетена да работи заедно с актуализацията. Това беше обяснено от тази трибуна и затова в § 1 са заложени само 200 милиона за тази надбавка. Ще помоля вносителите също така да Ви го обяснят, ако нещо не е ясно. ясно. Тъй като бяха приети две взаимоизключващи се хипотези, трябваше да се намери начин как това да работи. Начинът, който ние намерихме и предложихме на Бюджетна комисия, която тя припозна в голямата си цялост, е пенсионерите да получат по-високото от двете в периода, в който двете работят. За октомври, ноември и декември пенсионерите да получат 120 лв., вместо 370 лв. минимална пенсия плюс преизчисление, което е по-високото. Другото предложение, което е за Другото предложение, което е за преизчисляване на пенсиите, вдигане на минималната пенсия, вдигане на максималната пенсия, което държа да отбележа, не свършват на 31 декември, тъй като това са промени в Кодекса за социално осигуряване и те са постоянни, освен ако някой не реши да ги отмени, тоест ние даваме на пенсионерите повече пари до края на годината, отколкото беше предвидено от правителството – Проектът на правителството, и на 25 декември – преди да изтече силата на този закон, правим постоянно това, което правителството предложи. Постоянно, освен ако друг парламент не реши да го отмени! Остава постоянно пълно преизчисляване на пенсиите, както беше предложено от правителството, с минимална пенсия 370 лв., с добавката за социална бедност, която всъщност, влизайки от 1 януари с новата линия, мисля, че е 413 или 420 лв., реално ще доведе до това да се получи един съвсем нормален плавен преход от тези надбавки, които се раздават еднократно и се приемат всяка година с всеки бюджет или с ПМС, да се направи постоянна промяна в Кодекса за социално осигуряване, така че те да станат трайни и постоянни, за което доказахме, че има достатъчно място в средносрочната бюджетна прогноза, така че това по никакъв начин да не наруши баланса на държавата. Държавата може да си го позволи. Това решение, което се предлага, води до допълнителен трансфер, който е необходим от държавния бюджет към бюджета на държавното обществено осигуряване от 115 милиона, тъй като от момента на подготвянето на актуализацията досега минаха два допълнителни месеца – юли и август, които са по-силни, отколкото очаквахме. Има 300 милиона допълнителен приход, който може да бъде вкаран в актуализацията, така че тези 115 милиона по никакъв начин не нарушават възможността да се подпомогне бизнесът и здравеопазването, както е предвидено по Проекта за актуализация на правителството. Това е едно решение, което позволява пенсионерите да получат повече пари, отколкото ние бяхме предвидили оригинално, и в същото време да са гарантирани, освен ако някой не реши да го отменя, че актуализацията, която ние предложихме с преизчисляване през коефициента за стаж, ще остане постоянно и трайно в годините занапред. Благодаря Ви. Заповядайте за отношение. Уважаема госпожо Председателстващ, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господа министри! Уважаеми господин Василев, първо, честит рожден ден! Интересен начин да го отпразнувате днес в залата. Това, което бих искала да кажа, е, че, да, действително народни представители от Политическа партия ГЕРБ бяха във Вашия кабинет, но това не би могло да се третира като реални консултации, защото, ако смятате, че да поканите просто някой в кабинета, да му дадете една презентация и да го изпратите, е консултации, това със сигурност означава, че може би не знаете как действа парламентарната демокрация. Ние още тогава изразихме нашето скептично отношение към това, че е необходима актуализация на бюджета на държавното обществено осигуряване, тъй като винаги сме смятали, че ако трябва да има актуализация, тя трябва да касае единствено и само антикризисни мерки, но не и реална промяна на пенсионната формула, по която се изчисляват пенсиите. Още тогава изразихме своя скептицизъм, че в този парламент вкарването на подобна актуализация би могло да ни доведе до ситуацията, в която в крайна сметка се намираме днес. В случая ние не спорим за това дали трябва да има повече пари за българските пенсионери или не, а говорим за това, как трябва да бъде извършено това и от кого трябва да бъде извършено. Винаги сме изразявали нашето становище, че служебното правителство не е избрано, не е овластено от народа и поради тази причина не може да си позволява да предлага дългосрочни политики. А по отношение на дебата днес, ние имаме много ясна теза и тази теза е следната – тук ще се обърна към господин Каримански. Ние вече сме гласували § 9 и § 11, в които са посочени ясно сроковете, от които влиза минималната и максималната пенсия, два пъти гласувахме тези два параграфа. Ако сега гласуваме § 13 с Вашата редакция, той ще противоречи на нещо, което ние вече сме гласували.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, от Вашето изказване наистина стигам до извода, че не разбирате от парламентарните процедури, както каза госпожа Сачева. Поне това ни убеждават, защото с нито една парламентарна група не сте се виждали, пък другите са разбрали. Това е някакво странно събитие, явно сте пропуснали част от тях, но ми прави впечатление, че неразбирането на парламентарните процедури е довело до неактуализация на пенсиите през последните 12 години. Очевидно мнозинството на ГЕРБ не умее да говори със собствената си парламентарна група, със своите коалиционни партньори и това рецидивира. 12 години не са успели да създадат трайна парламентарна практика да говорят със себе си, и по тази причина не са успели да вдигнат пенсиите. Това е трагедия! Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Заместник министър-председател, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Министър, аз безспорно се съгласявам с Вас за необходимостта от актуализация на бюджета – по това няма две мнения. Дори парламентарната група на „БСП за България“ още преди края на 44-тото народно събрание каза и заяви, че бюджетът се нуждае от актуализация, направихме го и през времето на 45-ото народно събрание, така че това не подлежи на съмнение. Разбирам Ви напълно, че Вие сега търсите начин да излезете от ситуацията, но аз смятам, че направихте грешка при самото внасяне на актуализацията на бюджета, защото тези 120 лв. нямат нищо общо – 100, 120 или 50 лв., нямат нищо общо с пенсионната система и с държавното обществено осигуряване,

Защото сега щяхме да говорим за актуализация, за осъвременяване на пенсиите, които безспорно се нуждаят, и Вие много правилно тръгнахте в тази посока, въпреки че тук от ГЕРБ твърдят, че това не Ви е работа, но точно това Ви е работа, след 12-годишно безхаберие от тяхна страна, точно това Ви е работа – да актуализирате пенсиите. И Вие го направихте много правилно и точно, направихте първата стъпка – увеличаване на коефициента на тежест на 1,35, трябваше да направите и втората стъпка едновременно – може би леко по-нисък, вместо 1,35 – 1,3, но и преизчисляване с някакъв средноосигурителен доход в по-късната година, за да се случат реално нещата. Но тези 120 лв., ако бяха сложени в държавния бюджет и например за сметка на тази

Други ще изразят ли отношение към изказването на министъра? Ако няма, давам думата на професор Гечев за изказване. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Ще се присъединя към призива да не се обръщаме към други партии и да не засягаме личностни проблеми. Освен да кажа за партията, която представлявам, че предстои гласуване, в което ние ще гласуваме по същия начин, както гласувахме преди два дни, няма да променим нищо и ще си изпълним предизборните обещания. Тъй като в предизборната си програма обещахме на нашите избиратели, че ще работим за индексация на пенсиите, което в определена степен – не напълно, съвпада с внесеното от служебното правителство желание за индексация, макар и при друг подход, поради което, след като не беше прието нашето предложение в парламента, ние подкрепяме индексацията, която беше внесена от служебното правителство – първо. Второ, задължително трябва да разграничим паричната помощ от пенсиите. Правилно казаха тук колеги, това е тактическа грешка на служебното правителство. Според нас то трябваше по друга статия да си ги направи като помощи, както е в целия Европейски съюз, тъй като подвеждаме пенсионерите – сега ще дадем едни добавки на пенсиите, след това ще се чудят как ще бъдат отнети тези добавки. Нека да бъдем ясни. Това, което гласувахме онзи ден за 120 лв., важи – като в цяла Европа, като антикризисна мярка срещу COVID-19. Никоя европейска страна не прави постоянни парични потоци за когото и да било – нито за семейства, нито за безработни, нито за пенсионери, това трябва да бъде ясно. Никой нищо не отнема. Помощите за COVID-19 са – докато има проблеми с COVID-19 и докато държавата може да си го позволи. Впрочем, като казваме до края на декември, ние не знаем, както се казва, не дай си боже, дали няма да има тежки икономически проблеми в резултат на засилваща се криза с COVID-19 януари и февруари. И ако, не дай си боже, така се случи, тези помощи за пенсионери, а и за български семейства, няма как да бъдат спрени, но нашите отговорности, на този парламент са до 31 декември 2021 г. и, разбира се, тези решения ще касаят който и да управлява, даже и служебно правителство до избор на ново, през 2022 г. И сега, след като ние си гласуваме, така както сме заявили пред българските избиратели и пред българската общественост, да видим всъщност за какво спорим? Спорът в Бюджетната комисия – в значителна степен професионален, и не само, защото тя няма как да бъде изключение от парламента, беше какви ще са ефектите, ако се приеме това, което гласувахме онзи ден в парламента да има помощи от 120 лв. за всички пенсионери и да има актуализация на пенсиите. Да видим какви са разликите? Разликите, които уточнихме с министъра на финансите, бяха, че той приема все пак нашите разчети, че няма как след края на юли 2021 г. да не се запази тенденцията на увеличени приходи от ДДС. Екстраполацията може да не е като първата половина, даже и по-ниска да е, приходите в ДДС ще бъдат по-големи. Министърът на финансите се съгласи, че няма как с нито една стотинка да не се увеличат приходите от акцизи, а те са нула увеличение в това, което представи служебният кабинет. И след като направихме тези преизчисления – ето тук е колегата министър на финансите, той каза, че може да поеме ангажимента от липсващите към момента според него 450 млн. лв., 300 млн. лв., но 150 млн. лв. остават непокрити. Уважаеми колеги, 150 млн. лв., ако останат непокрити в песимистичния сценарий, тъй като най-вероятно те ще бъдат покрити, но да кажем, че е песимистичен сценарий, както трябва да подхожда сериозно един парламент, това представлява 0,37% допълнителен бюджетен дефицит на Република България. С този 0,37 бюджетният дефицит стига до горната граница на Закона за публичните финанси от 3,9, даже той не се налага да се променя. И сега, както винаги, е мое задължение отново да Ви кажа числата на Евростат от вчера – какво правят другите 26 страни – членки на Европейския съюз: Белгия с бюджетен дефицит за 2021 г. – 7,6; немците увеличават бюджетния дефицит от 4,2 миналата година на 7,5 – немската машина; италианците увеличават бюджетния си дефицит от 9,5 на 11,7. Какво правят другите източноевропейски страни? Словения увеличава бюджетния си дефицит от 4,4 на 7,5 заради помощите за бизнеса, семействата и пенсионерите. Румъния, която гледаме през крив макарон, не се колебае и увеличава бюджетния дефицит от 7,2 на 8,3. Унгария от 3,3 В еврозоната бюджетният дефицит се движи на минус 7,5, а на Европейския съюз 27, ще бъде 6,8 бюджетен дефицит през 2021 г. Казвам Ви тези числа, за да Ви кажа, че и служебното правителство, което предложи, всъщност и политиката на ГЕРБ беше – това си е тяхно право, те предлагаха в условията на ковид криза да се свива бюджетният дефицит.

временна парична помощ и актуализацията на пенсиите, по предложение на служебното правителство и при песимистичен сценарий, България би увеличила бюджетния си дефицит с 0,37. Това трябва да обясним на пенсионерите и на българите. Така че няма никакви рискове при тези числа, изнесени официално от Националния статистически институт, БНБ и Евростат. Такива са числата, такива са песимистичният и оптимистичният вариант. Така че ние сме направили разчетите и последователно ще си гласуваме това, което сме заявили в предизборната програма и в парламента.

Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Гечев, нямайте притеснение, че дефицитът ще бъде увеличен. Той може да не бъде увеличен тази година, но вероятно ще бъде увеличен следващата. Аз искам много ясно да кажа, че ние, първо, не сме пестили пари, за да предприемем антикризисни мерки. Предприехме такива, включително с решение на Министерския съвет, които бяха и 60/40. Между другото огромната част от тях бяха продължени, а една друга част бяха блокирани от служебното правителство, защото започнаха да говорят едни как им сменят дизайна, как ще раздадат… Господин Кирил Петков каза, че за девет седмици са раздали кредити за 200 милиона, а после се оказа, че нищо не са раздали. До момента нищо не са раздали. Част от помощта е спряна и вероятно оттам има някакви спестени пари, което е грехота в тази ситуация. След това обаче ние казахме следното: ние не даваме мандат на сегашното служебно правителство и на парламент, който след няколко дни няма да съществува, да взимат стратегически решения. Това е причината да не подкрепяме актуализация на пенсиите, а да подкрепяме временни антикризисни мерки. Нашето предложение беше 100 лв., но подкрепихме 120 лв. Просто не Ви даваме възможност или поне казваме, че няма да подкрепим тази възможност, следващото правителство да изпълни Вашите решения. Това казваме. Вие сте в правото си да искате от 1 октомври и това между другото беше поискано от служебния кабинет. Сега Сега Вие се оказвате в спор със служебния кабинет, а не с нас, защото спорът, който сме имали, вече е проведен. В момента се води спор между Вас и правителството на Румен Радев, което Ви излъга. актуализация от 1 октомври, а сега Ви казва: не, следващото правителство ще прави актуализация, обаче ние ще вземем решението. Това се нарича безотговорност. Ако наистина искат да помогнат на хората, те трябваше да се занимават с кризата и с антикризисни мерки да направят така, че мерките да работят по добре, да бъдат по-ефективни, да бъдат по големи – ако щете, да увеличат по някакъв начин и плащанията, а не да предлагат тук някакви стратегически решения и следващото правителство, което и да е то, ако има редовно такова, и следващото мнозинство да се чудят как да изпълнят техните решения и да нямат възможност да вземат свои решения. Това се случва! Излъга Ви Румен Радев!

Уважаема госпожо Председател! Уважаеми професор Гечев, разбира се, няма да споря с Вас за числата. В това безспорно сте най-добър. Още при първото гласуване на актуализацията на бюджета ние от парламентарната група на „Изправи се БГ! Ние идваме!“ заявихме, че спазването и намаляването на бюджетния дефицит до 3,6% в момента е прекомерно амбициозна мярка, която не е в интерес на българските граждани, но не съм съгласна с Вашия прочит на предложената от служебното правителство актуализация на пенсиите – преизчисляването по начина, по който те го предлагат. Разбира се, следващото правителство ще има възможност и ние също ще настояваме за това преизчисление на база осигурителен доход през 2020 г. да бъде направено за всички пенсионери, така че да има повече справедливост при определянето на пенсиите. Но тази първа крачка – разликата между това, което предлага служебното правителство, и това, което правеше досега ГЕРБ, е, че той дава едни временни антикризисни плюс 50 лв., а сега увеличението на най-ниските пенсии с до 25%, е една постоянна мярка. Да, това е справедливо! Това не е щета и не е безотговорност, господин Биков. Не е! Това е отговорност към българските пенсионери, още повече че преизчисляването на пенсиите на база осигурителен стаж е заложено в Кодекса за социално осигуряване. Служебното правителство не прави нищо революционно. То просто изпълнява Кодекса за социално осигуряване, където е предвидено, че след 2015 г. осигурителният стаж се изчислява в пенсиите от 1,1 на 1,2, на 1,3 до 1,5, така че това се полага на пенсионерите отдавна и това е най-малкото, което може да бъде направено. Вие сте против – добре, но очакването е, че поне БСП ще каже „да“.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми професор Гечев, както казаха всички мои колеги, които се изказаха до този момент, нашата позиция от началото беше последователна. Ние смятахме и бяхме убедени, че трябва да се осигурят необходимите средства за социално-икономически мерки, които са свързани с COVID-19, в това число и с помощта на пенсионерите до края на годината, която ние предложихме, да е 100 лв., а от ДПС предложиха 120 лв. Господин Гечев, искам да Ви кажа, че ако този бюджет се изпълняваше от правителството на ГЕРБ, нямаше да има нужда от актуализация. Ние знаем много добре откъде и как да осигурим необходимите средства, за да приключим успешно тази година, без да влизаме в Народното събрание и да сме свидетели на тези просто безсмислени дебати. Благодаря Ви.

Госпожо Председател, уважаеми колеги! Слушах внимателно. Всъщност колегата Биков направи допълнително обяснение на позицията на неговата партия ГЕРБ. По отношение на въпроса или коментара, който направи колежката Манолова, искам да кажа следното: ние обяснихме, че Българската актуализацията на пенсиите, предложена от служебното правителство, без колебание, макар че не беше нашето предложение. Ще Ви кажа защо ние подкрепихме, въпреки че нашето предложение беше по-добро: актуализацията, която предложи служебното правителство, беше 12,5% повишение на всички пенсии. Госпожо Манолова, при 1000 лв. пенсия 12,5% прави колко

които са се пенсионирали миналата година и преди 20 години. Това е статистика. Затова ние предлагахме актуализация, която е социално по справедлива и която се прави в цяла Европа. Но, тъй като тя не беше приета, БСП подкрепи актуализацията на служебния кабинет. кабинет. Служебният кабинет правилно искаше актуализация. Може ли някой да излезе и да каже в кои страни от Европейския съюз не е правена актуализация заради COVID-19? Има ли някой мераклия да обясни? Няма. Знаете ли защо? Защото няма такива. Има актуализация на бюджета заради COVID-19. Франция, Ви казах три пъти, прави актуализация на бюджета. Актуализацията на бюджета е нормална процедура, когато се дължи на някакви извънредни външни причини – петролни шокове, COVID-19 заболяване и така Няма нищо страшно в актуализацията на бюджета. И като реплика на репликиращия – моят състудент и колега и много уважаван Кирил,

Целта на нито една страна не трябва да бъде бюджетният дефицит да стане от 2,8 на 2,3, тъй като в цяла Европа дефицитите им са минус осем. Само че, както казваше треньорът Пенев: „Белгия си е Белгия“, а България си е България с ниския дефицит. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВИКТОРИЯ За изказване – Георги Кадиев.

най-после влязохме в някакъв професионален разговор. Министърът на финансите каза преди малко, че предложенията, които са приети преди два дни, са несъвместими и взаимоизключващи се. Всъщност това не е вярно. Те са съвместими и са напълно възможни. Целият разговор е има ли 455 млн. лв., за да се актуализират пенсиите от 1 октомври 2021 г. или от 25 декември 2021 г.? Министерството на финансите счита, че тези пари ги няма, поради което предлага да се приеме по-късната дата. Ние считаме, че тези пари ги има. Тези пари ги има от допълнителните приходи в бюджета. Министерството на финансите е предложило допълнителни приходи в бюджета от 1 млрд. 300 млн. лв. за тази година с актуализацията на бюджета и в следващия момент каза, че тези пари вече са събрани към 31 юли тази година. Има ли логика според Вас да са събрани 848 млн. лв. допълнително ДДС до 31 юли и до края на годината да се съберат нула лева? При този ръст на цените абсурд! При положение че газта се е вдигнала два пъти от миналата година досега, при положение че цените на електроенергията са се вдигнали два пъти, при положение че стоманата е скочила четири пъти всичко това влиза в цените на всички стоки и услуги, всичко това е допълнителен приход на държавата от ДДС, защото не е все едно и също дали взимате 20% от килограм сирене от 10 лв., или 20% от килограм сирене от 15 лв. Аз Ви гарантирам със сигурност, че само приходите от ДДС до края на годината допълнително ще бъдат над тази сума от 455 млн. лв., която ние търсим в момента. Има ли логика според Вас приходите от данъка върху физическите лица да бъдат допълнително с повече от 248 млн. лв. до 31 юли и да са нула до края на годината? Ще паднат заплатите, ще скочи безработицата… Не! Има ли логика според Вас при този ръст на икономиката от 10% за второто тримесечие приходите от акцизи да са нула процента преизпълнение? Няма логика. Абсолютно сигурно е, че ще има преизпълнение на приходите от акцизи, и абсолютно сигурно е, че ще има преизпълнение на приходите от осигуровки. Министърът на финансите преди малко Ви каза: 300 млн. лв. за юли и август допълнително върху тези вече събрани 1 млрд. 300 млн. лв. Хайде сега екстраполирайте, това са по 150 млн. лв. на месец. И Ви остават септември, октомври, ноември, декември – по 150 милиона са 600 милиона. Това е минимумът, който ще бъде събран допълнително над 1 млрд. 300 млн. лв., които са предвидили, и над тези 300 млн. лв., които са събрали за юли и август. Ето оттам ще дойдат парите. Уважаеми господин Цонев… Тук ли е господин Цонев? Не го виждам. Уважаеми колеги от ДПС, тъй като господин Цонев каза вчера, че вече е антифискалист, след като е видял другите държави как харчат, а ние сме единствената държава, която предлага бюджетният дефицит, вместо да се увеличава, да се намалява от 3,9 на 3,6%, ще продължа тезата на професор Гечев с още няколко числа: Сърбия

8,8%, месец април правят втора актуализация 11,8%. И ние тук говорим, вчера бившият премиер Борисов казва, че влизаме в процедура на свръхдефицит! Извинявайте, те са с 11,8%, ние сме с 3,9% и се мъчим да го намалим на 3,6%. Защо? Защото не искаме да дадем на пенсионерите

Излиза колегата Тошко Йорданов и казва: „взривяваме бюджета, Виденова зима“. С 2 лв. на ден на пенсионер взривяваме бюджета?! Че то такава държава няма! Наистина няма такава държава, както пееше Вашият лидер. Ама дайте да не се излагаме, говорим за 455 млн. лв., които ги има вече събрани от приходи към 31 юли. Ще бъдат събрани и гарантирани още милиард допълнително до края на годината. Няма никаква логика да отлагаме това нещо за 25 декември. Този парламент до момента е приел: подарихме ваксини на Бутан, подарихме ваксини на Босна и Херцеговина, подарихме ваксини на Северна Македония, продадохме ваксини на Норвегия и нищо друго. Единственото смислено нещо, единственото важно нещо, което ще остане по някакъв начин в историята, е това гласуване сега, в момента – дали ще направим актуализация на пенсиите. Пари има, пари има не само за пенсиите, пари ще има и за бизнеса. И това ще го направим, когато дойде големият бюджет. Не си мислете, че мислим мерки само и единствено за една част от населението. Напротив, мислим мерки за всички части от населението. Няма никаква логика в момента, отново Ви казвам, да не направим актуализацията от 1 октомври тази година, както, между другото, го приехме преди два дни. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Кадиев. Първа реплика все пак на „Има такъв народ“ да дадем, след това Вие, господин Божанков. Трета реплика има ли? Не виждам. Имате думата, господин Данаилов. ПЛАМЕН ДАНАИЛОВ (ИТН): Благодаря. Уважаеми господин Председателстващ, господин Вицепремиер, уважаеми госпожи и господа народни представители! Господин Кадиев, благодаря Ви за числата, които казахте, защо не довършите изцяло това, което казвате? Как се финансира този бюджетен дефицит? Със заеми или с вдигане на данъци, или с комбинация от двете? И ако предлагате увеличение на данъци, кажете на кои данъци предлагате увеличение, за да я има пълната картина! В крайна сметка дефицитът значи недостиг, нали така? Недостиг на пари. Тези пари трябва отнякъде да дойдат и в един момент трябва да бъдат върнати. Единственият начин да бъдат върнати е със заеми или с нови данъци. Кажете кои са тези нови данъци, за да е ясно на всички какво точно предлагате. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Данаилов. Господин Божанков, имате думата за втора реплика. Трета реплика – господин Йорданов, това е, че тези пари няма да потънат, те няма да се изпарят във въздуха. Българските пенсионери, възрастните хора ще ги инвестират обратно в икономиката. Прав сте за едно. Предвид увеличаването на цените, това не е достатъчно – и актуализацията, и допълнителните средства, но е стъпка в правилната посока. Като говорихте за приходите, Вие казахте откъде ще дойдат повече, но пропуснахте нещо друго. Вчера в тази зала „Демократична България“ застъпиха тезата, че 400 милиона са подарени на една частна фирма. Малко по-рано от нашата група говорихме за 700 милиона от данъци, които са спестени на държавата милиарди. И е консенсус, и може би вече обща теза, че 10 милиарда изтичат в корупция. Е, предвид увеличените приходи, как ли звучи на българските възрастни хора, като говорим за стотици милиони злоупотреби – откраднати, отклонени от язовири, държавни бензиностанции и куп, куп други далавери на ГЕРБ, че няма отново за възрастните хора тези 500 милиона?! Всички искат, но все не е точното време за възрастните, все не е точният момент, все точно за тях не достигат, все те са хората, които ще издънят бюджета, те са хората, които ще провалят финансите на държавата с едни достойни европейски доходи! А политиката по допълнително финансиране по време на ковид я има в много европейски държави, освен актуализация на доходи допълнително. Дори държави извън Европейския съюз, като Сърбия, го направиха – допълнителна помощ за пенсионерите по време на то е абсолютно задължително според мен. И моят призив е да не казваме за пореден път на възрастните хора, че пак не е тяхното време и пак те ще са виновни за това, че, видите ли, държавата отново не може да намери пари точно за тях. Защото десетилетия държавата се отнасяше с тях като

Господин Кадиев, радвам се, че познавате творчеството на господин Трифонов и „Ку-ку бенд“. В крайна сметка той е най-популярният изпълнител в страната, така че имате добър музикален вкус. Това е едно. Второ, фактите са си факти и те са, че комунистическата партия в тази страна, чийто наследник е БСП, докара страната до фалит по времето на Жан Виденов. Това е факт.

БСП (к), както обичахме да им казваме едно време, отново предлагат държавата да влезе в дефицит. Така че, да, комунистическите партии докарват държавите до фалит. Ние не сме съгласни с това, както и 120 лв. за три месеца това е подигравка с пенсионерите и опит за купуване на гласовете им, тъй като ще има избори. Същото нещо направи Бойко Борисов на по-предните избори с 50 лв. до март, когато бяха изборите през април. Вие сте толкова елементарни – измислете нещо друго, зад което да се скриете. Благодаря, господин Йорданов. Имате думата за дуплика, господин Кадиев. Заповядайте. ГЕОРГИ Благодаря за думите, че съм елементарен. Когато като независим народен представител, внесох Вашия законопроект за мажоритарното гласуване – не защото вярвам в него, а защото вярвам, че българският парламент трябва да си поеме отговорността и да гласува за или против, независимо как, тогава не бях елементарен? Сега изведнъж станах елементарен! Тогава никой не искаше да Ви внесе Законопроекта, това помните ли Уважаеми господин Данаилов, започвам ред по ред с Вашата теза и с тезите на господин Каримански, между другото, който даде няколко интервюта от вчера. Първо, не купуваме гласове с тази поправка. Ако някой си мисли, че с 2 лв. на ден, както Ви казах – за три месеца, защото говорим дали да е три месеца по-рано, или три месеца по-късно, купуваме нечий глас, подценява хората на България. Второ, няма да взривим бюджета с допълнителен разход от 455 милиона, при положение че разходите на бюджета са над 50 милиарда, това е под 1% допълнително. Ако Вие имате 100 лв. и изведнъж изхарчите 1 лв. повече, това взривява ли Вашия бюджет? бюджет? Ето това звучи елементарно – как ще взривим бюджета. Няма да вдигаме данъци – не знам откъде извадихте тази теза.

ама там ще вдигнем и приходите и ще видим кои разходи ще минат. Аз считам, че тази мярка, и тук отговарям на господин Божанков, е най-малко корупционната от всички останали мерки. Защото от пенсиите не може да раздавате порции, от пенсиите не може да купувате кюлчета и да пълните чекмеджетата, Там стига до последния човек толкова, колкото му е определено. Няма да поемаме външен дълг – беше другото обвинение. Къде чухте, че ще поемаме допълнителен външен дълг? Няма да вдигаме дефицита. Дефицитът е 3,9% заложен. Министерството иска да го свали на 3,6. Ние с нашата мярка го връщаме обратно на 3,9. Макар, че е най-ниският в Европа след Дания, дори и него няма да вдигнем. Така че абсолютно всички обвинения, които чух от Вас, не са верни. Единственото нещо, което искаме да направим

за да бъдат сигурни, че ще бъдат събрани и ако има допълнителни приходи, да ги харчат. В ДНК-то на всеки един народен представител трябва да бъде обратното – да вдига приходите и да кара министърът на финансите и администрацията да си събират тези приходи.

което ще извърши този парламент, единственото е това гласуване сега. Помислете си добре как ще гласувате.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър! На финала сме на един многочасов и многодневен дебат, в който позициите реално се размиха – може би и народните представители, а най-вече и гражданите, които слушат дебата, дебата, вече не са наясно кой какво е предложил, но което е по-важно – кой как смята да гласува. Затова нека да припомня какво се случи през последните два дни, кой какво предложи, кой какво гласува до този момент. Надявам се след изявленията от парламентарната трибуна ще стане ясно и кой как смята да гласува по предложенията, които прави Бюджетната комисия. Парламентарната група на „Изправи се БГ! Ние идваме!“ предложи повишаване на минималната работна заплата заедно с групата на „Има такъв народ“ на 370 лв. от 1 октомври. Така че парламентарната група на „Изправи се БГ! Ние идваме!“ ще подкрепи минималната пенсия от 1 октомври да бъде 370 лв. Парламентарната ни група подкрепи преизчисляването на пенсиите, предложено от служебния кабинет, което беше отхвърлено от парламентарните групи на ГЕРБ и на ДПС. Така че ние ще подкрепим преизчисляването на пенсиите за българските пенсионери с дата 1 октомври. Парламентарната група на „Изправи се БГ! Ние идваме!“ предложи майчинството през втората година да стане 650 лв. Такова предложение направи и БСП. Така че ние ще гласуваме за това парите за работещите майки на България през втората година да бъдат 650 лв. Нека да е ясно: ние стоим зад преизчисляването на пенсиите по начина, по който го предлага служебният кабинет, като първа стъпка. Смятаме, че това е първото наистина справедливо предложение след 2008 г., когато за последен път беше правено преизчисляване на пенсиите. Смятаме, че възрастните хора на България бяха неглижирани, бяха изоставени, бяха пренебрегнати от управлението на ГЕРБ до този момент, тъй като преизчисляване на техните пенсии така и за 12 години не се случи, и смятаме, че в навечерието на три кризи, най-уязвимите трябва да бъдат подкрепени. Затова ние подкрепихме и предложенията, направени от парламентарните групи за месечни надбавки, антиковид мерки в размер на 120 лв. Нека отново да кажа, че единствено парламентарната ни група, „Изправи се БГ! Ние идваме!“, предложи да бъде приета актуализацията на служебния кабинет, която дава 15% средно повишаване на пенсиите, на всички пенсии – и на минималните, и на всички останали, и сме единствената парламентарна група, която предложи надбавката, която до момента получаваха пенсионерите, да продължи да бъде давана до края на тази година – плюс 50 лв., но тъй като имаше по-високо предложение, подкрепихме по-високото предложение. Нека да е ясно, ние сме последователни. Предложили сме за майките, защото сме го обещали в предизборните кампании, защото съм го обещала десетки пъти в качеството си на национален омбудсман от 2015 г. Сега имаме възможност – правим го. Обещали сме и го правим, и го подкрепяме, и ще го гласуваме – преизчисляването на пенсиите, което възрастните хора искат. Да, следващият кабинет не смятам, че ще ревизира това решение на служебния. Напротив, очакването на българските граждани е за още по-смело правителство, което от 1 януари да направи истинското преизчисляване на база осигурителен доход 2020 г., който е 1111 лв., в сравнение с този от 2008 г., който е валиден за пенсиите до 2008 г., който е под 400 лв. Разликата вече е три пъти! Несправедливостта на старите и новите пенсии вече е три пъти! Хората наистина очакват подкрепа, но също така очакват справедливост. И нека да признаем фактите, а те са, че това е първият кабинет, който предлага преизчисляване като трайна мярка и наистина подкрепата за тази актуализация няма да бъде жест, тя ще бъде закъсняла справедливост за възрастните хора на България. Така че очаквам, ако сте искрени във всички лакардии, които чухме през последните дни, просто да подкрепите тези предложения по начина, по който дотук бяха гласувани. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, госпожо Манолова. Има ли реплики? Не виждам. Следващо изказване – госпожа Нинова. Заповядайте, госпожо Нинова за изказване. Уважаеми български граждани и пенсионери, сигурно сте объркани какво се случва в парламента в последните дни, и съвсем логично е да сте объркани от този хаос, който настъпи. В момента не се търси решение на въпроса и как да станат нещата, а започна да се прехвърля отговорност от група на група и да се търси виновник защо не стават. Кой е виновен за това? Ние няма да си позволим да нападаме и да даваме оценки, но бихме искали да е ясно – нашата позиция отначало докрай по няколко ключови въпроса, не само за пенсионната система, а за държавността, правовата държава и парламентарната република. Първо, необходима ли е актуализация? Спор, който се води вече седмици. За нас категорично – да! Заявили сме го на 12 април 2021 г. Не вчера и не днес. Актуализация е задължителна, защото така се прави в правова държава, която уважава Конституцията. Когато има излишък в бюджета и допълнителни приходи, тук е мястото, където те трябва да се преразпределят по нов и различен начин от този, който е заложен досега. Няма никакво значение кой го прави. Дали е уважаван служебен кабинет, или неуважаван редовен – няма никакво значение кой е премиерът. Ако мислиш за държавата и за правовата държава, се постъпва така – актуализация на бюджета в Народното събрание. Второ, за парламентарната република, също принцип извън конкретния въпрос за пенсиите. Когато ни беше даден третият мандат и разбрахме, че няма да можем да съберем мнозинство за редовен кабинет, отнасяйки се отговорно към състоянието на държавата на прага на три кризи, предложихме на трите партии на протеста да се съберем и да направим мнозинство за актуализация на бюджета. Не се получи. Едни колеги отказаха да дойдат на срещата, други определиха тези срещи като излишен пиар на „БСП за България“, а то просто беше загриженост – да не стане това, което стана. Предупредихме – ако няма мнозинство за бюджета, ще стане хаос. Всеки ще си внесе предложението, няма да могат да се гласуват единни предложения и има риск за държавата, не само за финансовата система на България, а изобщо за държавата, защото плаващите мнозинства, особено в такава нестабилност и хаос, са опасни за крайните решения. Все още имаме надежди, че крайното решение ще бъде добро. Да видим в следващите часове.

Може сега да има нови партии, които смятат, че това е правилният подход. Да е ясно, че нашата позиция е такава – от Четиридесет и третото народно събрание и че това е било обект на многократни дискусии в тази зала, защото сме го внасяли като законодателно предложение. И този път не се прие. Уви, и при това Народно събрание. Затова следващата стъпка, която ние направихме – подкрепихме, и няма да отстъпим от това с нашите 36 гласа. Оказа се, че в такива моменти са ключови. Ние подкрепяме актуализацията, предложена от служебния кабинет, след като не беше приета нашата: 370 лв. минимална пенсия, преизчисляване с една година трудов стаж от 1,2 на 1,35, вдигане на тавана на максималната пенсия. Предложихме, гласувахме и подкрепяме, разбира се, увеличаване на майчинството за втората година, което да стане от 380 на 650 лв., една минимална пенсия. И подкрепихме 120 лв. помощ за последните три месеца на тази година, заради ковид кризата, като антикризисна мярка. Господин Министър на финансите, ако ни слушате някъде от кабинетите, това не са взаимоизключващи се решения, това са взаимодопълващи се решения. Едното представлява преизчисляване на пенсиите като трайна мярка, едното представлява антикризисна помощ като временна мярка. Големият въпрос е защо не искате да ги приложим и двете? Няма тепърва да агитирам и да изпадам в популизъм колко е необходимо, колко възрастните хора в този момент са засегнати, колко им е скъп токът, хлябът и лекарствата – това е факт! И сто часа да го повтаряме тук – това е факт! И всеки да го използва за пиар – факт е! Няма да правя това. Само ще Ви кажа, че е възможно. Тези две мерки не са взаимоизключващи се, те са взаимодопълващи се и възможни. Ако служебният или който и да е кабинет, се стегне и си събере приходите, ако ограничи кражбите така, както служебният кабинет декларира и започна да прави, и ако се следва политиката, която водите от лятото насам за увеличаване на събираемостта, то пари и за тези две мерки ще има до края на годината. Важно е воля дали има. Воля! И на господин Борисов, последно. Вчера заплашил, че ако това се случи, на България ще бъдат наложени санкции – някакви, финансови, вероятно?! Не разбрахме за какво. Господин Борисов, подобно и много по-тежко е положението в редица европейски държави и там не налагат санкции, там водят отговорна и държавническа политика – към държавата си и към народите си в условия на криза. Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за

Уважаеми господин Председател, колеги, уважаеми господин Министър! Цяла сутрин слушам и се чудя: аз била ли съм в тази зала, или не съм била, говорила ли съм, или не съм говорила? Кой е по-по-най-? Извинявайте, колеги, предложението за актуализация на пенсиите излезе от

и да Ви каже, че ние правим реформа, че променяме формулата. Това не е вярно! Просто формулата е – всички, които разбират от пенсии, има два фундамента: единият, осигурителният доход, другото са годините за пенсия. В 2000 г., когато правихме новата реформа, тогава още решихме, че този коефициент ще расте и ще стигне до 1,5. Само че 12 години той си стоя на 1,1 и някъде в 2018 г. стана 1,2. Ето това е, нищо не сме променяли. Нито колегите от БСП са променяли начина на изчисляване. Не се съгласихме с тяхното предложение, защото то лишаваше голяма част от хората, които са се пенсионирали в 2018-а, 2019-а и 2020 г. от някаква добавка. А трябваше по някакъв начин тези 50 лв. да бъдат включени.

утре ще ти ги взема. Няма да ги вземете, господа! Нито тези 120 лв., нито актуализацията можете да я промените. И това искам да Ви кажа. Нека да не се правим кой

инвалидни пенсии, инвалидни социални пенсии. И когато предложих

Благодаря Ви, госпожо Нинова, че дадохте ясен знак, че в парламента се взимат решенията така, както трябва да се прави. Чувала съм в Тройната коалиция как едни решения се взимаха някъде другаде. Не знам как е във Вашата парламентарна група, но в нашата парламентарна група обикновено сядаме, обсъждаме и смятаме. В това, което Вие сте внесли – като БСП няма нито една сметка, при която да има от 300 лв. на 490 лв., тоест със 190 лв. да се качва минималната пенсия, от една страна, с добавка, защото фактите са факти. Гледам само какво е внесено от Вашата парламентарна група. Кумулативната добавка е внесена от нас като кумулативна от 300 до 369 плюс 50 лв. Сега трябва да си признаем едно. Въпреки духа и политика на логиката на ДПС сега всички се опитват да се качат на колата. Кола ли е, каруца ли е, ламборджини ли е ще видим. Ама това са фактите, защото логиката на тази добавка, за да стане кумулативна беше въпреки това да няма актуализация, каквато ѝ да е тя. Само последно да кажа: считам нашите предложения за 369 лв. и подкрепата на предложението на „Има такъв народ“ като част от последователна политика, в която съм участвала в рамките на парламентарната група и на преговори. Ето тук са председателят на Комисията и други колеги затова, че ще правим в две части пенсионната реформа, ако я наречем така. Първо, актуализация като не сме съгласни с достатъчността на тази актуализация, която предлага служебният кабинет, и искаме да я увеличим. Във втора част – това е преизчисление. Добре би било, ако и Вие сте били на същото мнение. Благодаря, уважаема госпожо Капон. Трета реплика? Не виждам. Имате думата за дуплика, госпожо Нинова, ако желаете – заповядайте. Госпожо Капон, нямам абсолютно никакво намерение да си мерим, каквото ѝ да е тук с Вас. Ама, абсолютно никакво Просто възпитано и деликатно в изказването си отговорих, без да знам, че ще ми направите тази реплика. Очевидно не сте ме разбрали. А възпитаното и деликатното 43-тото, 44-тото, 45-ото и 46-ото народно събрание БСП внася това. Вие тогава може да сте били някъде другаде. Изобщо нямам представа с какво сте занимавали.

Госпожо Зайкова с огромно уважение не към възрастта Ви просто, а към опита Ви, към експертизата Ви, по тази тема приемам всяка дума, казана от Вас, с уважение и респект. Но не съм съгласна само с едно нещо. Просто искам да напомня, че БСП през 2007 г. и 2008 г. е прилагала такова преизчисляване на пенсиите с нов средноосигурителен доход, доход, какъвто предлагаме и сега, тоест ние не просто си го измисляме – правили сме го. Сигурно сме правили и грешки в предишни управления. Но точно този модел, който предлагаме сега, сме го прилагали и тогава. Той е довел до значително увеличение на пенсиите и до справедливо изравняване на разликите. Поне такава е оценката за онзи период и от Вас, и от експерти, и от синдикати, и от всички. Ето защо като нещо вече е изпробвано и приложено от нас, ние твърдим, че то е работещо не за нашия пиар, и авторитет, а за тези над 2 милиона пенсионери, които би засегнало. Със съжаление, им казвам, че и този парламент не прие предложението на БСП. Разбира се, ние ще продължаваме докато стане факт. Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП

Благодаря, господин Председателстващ. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Да се опитаме накрая на този дебат да резюмираме, да дадем може би позитивна нотка. Защо е толкова трудно това обсъждане и защо толкова време губи парламентът? Преждеговорившите се опитаха да кажат. Нека и аз да спомена, че според мен това, защото, колеги, във втори парламент ние се опитваме да правим революционно законодателство и да приемем по един-единствен закон на форсмажор, неясно с какви аргументи и защо. Защо е толкова важно? Знаете в предишния парламент по абсолютно същия начин приемахме Изборния кодекс. Ние предупреждавахме, че ще има проблеми – мнозинството го прие, и имаше проблеми, и ще продължава да има проблеми, докато не го поправим всъщност. Сега в момента на форсмажор трябва да се приемат измененията в ДОО. Госпожа Зайкова вече отбеляза и аз ѝ благодаря затова, колко пропуски има. Колко всъщност още неуредени въпроси има с пенсиите. Очевидно Народното събрание, вече във втора легислатура, обзето от някаква обсесия да свърши една работа. Не мога да разбера това – по внушение на президента ли е първият път с машините, ще му се спечелят изборите, а сега че той ще увеличи пенсиите. Президентът ли ги движи тези неща, той ли ги иска и някой ги изпълнява, или просто някакви парламентарни групи искат да прокарат нещо ей така напук, за да се види, че могат. Позицията на коалицията ГЕРБ-СДС през цялото време е постоянна и константна. Госпожа Нинова попита има ли нужда от актуализация на бюджета и си отговори с да. Нашият отговор на въпроса има ли нужда от актуализация на бюджета, колеги, е константно – не, няма нужда. Донесъл съм Ви „Капитал“

и вътре пише: „Определено всяването на страхове, че без актуализация държавните финанси ще се сринат, е най-малкото преувеличено.“ Ще оставя този брой на господин Василев – хубава е снимката, да си я пази за спомен. Няма нужда от актуализация, защото не че искам да си правим сега изкуствени комплименти, но господин Кирил Ананиев Вие знаете много добре е най-добрият бюджетар, който тази страна е имала някога. Ние сме длъжни да му засвидетелстваме уважение за труда му. Това, което Ви прочетох, означава, че господин Кирил Ананиев е направил такъв бюджет на държавата, който може да издържи на всичко, на всякакви кризи, в него има всички буфери, включително с прогностична функция. Ето, няма нужда да се актуализира бюджетът, както и да е. Сега по юридическия аргумент. Онази вечер, колеги, независимо, каква е била нашата позиция. Нашата позиция е държавническа, трябваше да има помощи за пенсионерите и не може служебно правителство да прави стратегически реформи, с което, между другото, бяха съгласни и колегите от ДПС, но мнението на залата надделя да се правят стратегически реформи. Залата гласува два пъти актуализацията на пенсиите да влезе в сила от 1 октомври. От следващия ден – мисля, че го споменах това вчера – вестник „Телеграф“ на първа страница – 370 лв. минимална пенсия от месец октомври;

Разбирате ли, ние всички дадохме дума. Има – няма, тази дума трябва да бъде спазена, защото това е честта на народното представителство. два пъти сме гласували, че увеличението влиза от 1 октомври и два пъти сме гласували предложението на ДПС за 120 лв. Няма да се връщам отново на темата защо изобщо на служебното правителство му трябваше да вкарва актуализация, защо изобщо се хванахме на този цирк – станалото, станало. Ние на тези хора сме им обещали и ако някой иска да каже, че се отмята, да излезе на тази трибуна и да каже: извинявайте. Искам някой да излезе и да се извини на пенсионерите затова, че увеличението няма да влезе в сила от 1 октомври. Благодаря. Благодаря Ви, господин Чолаков. За реплика – господин Делчев, заповядайте. (ИБГНИ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Чолаков, пропускам с лека ръка Вашето изказване, че Кирил Ананиев бил най-добрият министър на финансите, защото от това излиза, че хора, като Петко Каравелов, Константин Стоилов, Григор Начович, Иван Гешов – според Вас те за нищо не стават, нали така?

когато Вие цитирате изказвания, е редно да не си правите грешни изводи от тях. Да, бюджетът няма да срути и държавата отива на национална катастрофа, ако не се гласува актуализация, но ако не се гласува актуализация, пенсионерите няма да продължат да взимат добавка, включително по-висока в момента и няма да се актуализират техните пенсии, няма да има допълнителни средства за медиците на първа линия, няма да ги има. Защо? (Реплики от

но ще имаме проблем с допълнителните средства. Вие не искате ли да бъдат стимулирани медиците? Не искате ли да бъдат стимулирани пенсионерите? Защото това излиза от Вашето изказване, господин Чолаков. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Делчев. Господин Ненков, за реплика. Трета реплика, господин Бабикян. Госпожо Председател, уважаеми колеги! Господин Чолаков, искам на Вашата дуплика да ми отговорите само на един-единствен въпрос. Когато започна ковид кризата и когато правителството се оказа пред дилемата да затваря съответни сектори на нашата икономика и трябваше да предвиди компенсации затова – да не изреждам всичките програми, които стартираха, включително и възможността държавата, която договори с Европейската комисия, да може да използва части от европейските средства – остатъчния ресурс,

Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Чолаков, втори ден забелязвам една натрапчива тенденция, че трябва да четем вестници и според написаното в тях да вземаме решения в Народното събрание. (Смях, шум и реплики.) През изминалите години се доказа, че можете да купувате вестници и те да работят добре за Вас. Моля Ви, не карайте Народното събрание да гласува и да взема решения според написаното във вестниците! Мисля, че е обратното – вестниците отразяват направеното в Народното събрание. Ако някой в тази зала наистина е убеден, че датата, която на никого от тук не харесва, за преизчисляването на пенсиите ще бъде коригирана, ще бъде добре всяка една от парламентарните групи, които имат претенции да бъдат в това Народно събрание, да каже, че ще оттеглят преизчисляването на пенсиите и ще намали парите на пенсионерите от 1 януари. Ако няма да го правите, престанете с популизма!

Казах, господин Бабикян, че парламентът даде дума и Вашата група току-що даде дума, че ще гласува за от 1 октомври. Нищо друго не съм казал, нищо по-различно! Колеги, за втори път искам да кажа в дупликата си това нещо: ако „Има такъв народ“ си е променил мнението, че увеличението на пенсиите трябва да влезе от 1 октомври, да излезе тук господин Каримански или друг и да каже на пенсионерите: извинявайте, сбъркахме. Ако господин министърът на финансите смята, че не е постъпил правилно, като е предвидил увеличението от 1 октомври, да дойде и да каже: извинявайте. Колеги, аз лично искам да започна да чувам думата „извинявайте“ от тази трибуна. Това е първият случай, в който се налага – ще има още много случаи, в които ще Ви се налага да казвате „извинявайте“. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Чолаков. Господин Данаилов – за процедура. Госпожо Председател, правя процедурно предложение да увеличим работното време до 17,00 ч.

Бяха се записали господин Ненков, Гечев, Кадиев, Манолова, Филип Попов и Чолаков. До момента, в който гласувахме процедурата на господин Аталай, Ви бях прочела имената. Госпожо Атанасова ¬– процедура. (Реплики.) Искате ли думата, или не я искате? Не искате. Заповядайте, госпожо Капон, за процедура. Госпожо Председател, преди да гласуваме § 13, искам да уточня нещо с председателя на Комисията. Дали съм чула правилно:

Подлагам на гласуване предложението на Десислава Атанасова и група народни представители, което не е подкрепено от Комисията. (Шум и реплики.) Господин Каримански, от системата казват, че не сте докладвали самото съдържание на предложението. Така ли е? Отменете гласуването, за да разберем дали е докладвано самото предложение. (Уточнения

Предложение на народния представител Десислава Атанасова и група народни представители: „§ 13 става § 12 и се заменя така: „Законът влиза в сила от 1 септември 2021 г. с изключение на § 11, който влиза в сила от 1 октомври 2021 г.“ Комисията

прегласуване, госпожо Атанасова? Не искате – добре. Преминаваме към редакционната поправка на Любомир Каримански: думите „от 1 октомври 20201 г.“ да се заменят с „25

Гласували 193 народни представители: за 125, против 62, въздържали се 6. Предложението е прието. Правите ли предложение за прегласуване?

на прегласуване. Гласували 170 народни представители: за 126, против 44, въздържали се няма. Предложението е прието. Сега подлагам на гласуване...

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми народни представители, гласувах против това предложение. Два дена с процедурни тарикатлъци се опитвате на гърба на българските граждани – на българските пенсионери, да не им дадете това, което те чакат, а именно преизчисляването и актуализацията на пенсиите от 1 октомври и с това, което Вие направихте, отложихте да е Два дена носите от 100 кладенеца вода и демагогствате по тази тема на гърба на българските граждани, на гърба на българските пенсионери. Два дена се опитвате да провалите на практика този бюджет. Когато ние Ви поканихме на разговори именно за актуализацията на бюджета, Вие всички групово отказахте по едни или други причини – намерихте си причини. За втори път, уважаеми народни представители, Вие от „Има такъв народ“, както се казва в нашия край – видинският, се опитвате да се изсулите като мокра връв, само и само да не актуализирате пенсиите на българските граждани, а те са им необходими по ред причини, които бяха изтъкнати, именно от тази трибуна. Имаме ясна и последователна позиция и тя е, че българските пенсионери заслужват тази актуализация, защото те са дали живота си, градили са тази държава и трябва да живеят достойно. Те в момента не живеят достойно. Те имат нужда и от актуализацията на тези пенсии,

Това, което Вие направихте днес, току-що с това гласуване, е като в онази приказка: „Тате ще ти купи колело, ама друг път!“ Ето това направихте! От 1 октомври на 25 декември!

Господин Божанков, по принцип отрицателен вот се прави, когато текстът е минал в пленарната зала. Тук става дума за прието предложение, което може във финалния текст да не бъде приет в окончателния текст. ЯВОР БОЖАНКОВ Благодаря, госпожо Председател. Въпреки това срамно и абсурдно гласуване, голяма е политическата победа на БСП и тя е, че наложи тази тема и три дни българският парламент работи върху доходите на възрастните хора. Въпреки Вашия отказ, въпреки факта, че ги излъгахте още един път, ние успяхме да направим тази тема тема № 1 по време на гласуването на бюджета и вече въпросът е не дали, а как? а как? И като изключим истерията, като изключим всички финтове и процедурни хватки, които приложихте, може би все пак сме с една крачка по близо до нашата цел. Ние декларираме, че въпреки това гласуване, няма да се откажем, докато не дадем на възрастните хора на България справедливи доходи както на всички европейски пенсионери, така и в България. Едно още искам да кажа, госпожо Председател. Уважаеми изключително е срамно да се противопоставят едни хора на други хора. Това го правеше Борисов. Това трябваше да е останало в миналото и в други времена. Отново този похват се връща тук, отново заплахи как ще бъде издънен бюджетът, как отново българските пенсионери ще бъдат най големите виновници за провала на бюджета. Не е вярно това! Ние ще го докажем! Ще имаме тази възможност, убеден съм. Вие трябва да се срамувате, че предизборно декларирахте едно, но накрая отново направихте друго. Вината е Ваша!

Преминаваме към допълнителния доклад, така както сутринта гласувахме процедурното предложение на Йордан Цонев при противоречия в последния параграф и приетите вече параграфи, да преразгледаме и първите параграфи. Заповядайте, господин Каримански, да докладвате.

към Доклад № 46-153-02-8 от 7 септември 2021 г. относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона

Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 15 566 455,5

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Йорданов! Аз не разбрах сега има ли сватба между ДПС и „Има такъв народ“ след първото гласуване? (Шум и реплики. сватба или само вчера беше сватба, а днес вече е справедливост. Колеги, от името на БСП ще подкрепим този параграф с една с една неяснота. Господин Каримански, как ги изчислихте тези числа, преди да са приети и другите параграфи, защото сме на това положение, поради приемането на чл. 1, без да бъдат приети другите.

доходи, въпреки осакатяването от Ваша страна на актуализацията на пенсиите. Господин Свиленски, Вашите колеги от Комисията явно са пропуснали да Ви дадат тези таблички, където имаше всякакви варианти. Може би са пропуснали, но да Ви, кажа, че в Комисията по бюджет и финанси, ще ме извинява, господин председателят, но понеже и вчера ги гледахме – имахме алтернативи в зависимост от това как се гласува,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Свиленски, тъй като не сте разбрали – да, сватба има. Господин Йорданов е булката, а Филип Станев е шаферката

Господин Свиленски, 30 години. Когато става вече 30 – 31 години, когато става въпрос за национална сигурност и териториална цялост на България – ДПС участва в сватбата. Когато става въпрос за евроориентация и НАТО – ДПС участва и го търсят всички. Винаги когато става въпрос за фискална стабилност, за икономически растеж и за приемане на бюджети на тази основа ДПС е търсен винаги от всички да спасява положението. Когато става въпрос за доходи и ниски данъци – ДПС участва в тази сватба. Това е сватба с интересите на българския народ и на българската държава. Изобщо не се срамуваме от това и ще продължим да участваме. Вие се срамувайте всички останали и тези, които бяха в парламента, а сега не са, че търсите ДПС само, когато имате личен и партиен интерес. (Ръкопляскания

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаема госпожо Капон, то и на второ четене също имаше разчети, също Бюджетната комисия беше предложила варианти, защо стигнахме до трето четене? Правилник работим – в Бюджетната комисия гласувано, прието, Доклад на Комисията и 48 часа няма Закон. Така че не ме обвинявайте, че не съм запознат. Просто съм запознат, но не знам, какво ще излезе до довечера от пленарната зала. Правилното беше да разгледаме другите параграфи и след това § 1 да обобщи всичко, което е прието, но така или иначе, това е решил парламентът. Господин Цонев, не знам защо се засегнахте. Тя репликата ми беше към колегите от „Има такъв народ“, защото те викаха преди два дни сватба и годеж. Те викаха. Иначе Вие винаги, когато имате възможност, се възползвате и това мисля, че е безспорно от историята. Благодаря Ви, господин Свиленски. За лично обяснение – господин Станев. Моля Ви да разберем, с какво сте засегнат лично и поименно.

Вие, притежавате изключителното качество, наречено интригантство. Вие, мен и господин Йорданов ни вкарвате в нещо, което е абсолютно невярно. Господин Мирчев, Вие сте едър мъж, достоен мъж, български депутат с хубава брада – като Леонид от филма. Господин Мирчев, не се дръжте с едро тяло и заешко сърце, бъдете лъв, а не заек.

Хора, точно БСП, да говорят в този смисъл, при положение че Вие бяхте в брак – и с ДПС имахте управление, и с кой ли не, Вие сте доста шавлива политическа булка бе, хора!? Що се отнася до това, което се случи в залата, господинът там с брадата, маймуната помни три минути. (Смях от ИТН.) Вие може би помните малко повече. Но влязохме в тази история с бюджета, защото ГЕРБ, ДПС и Вие приехте три различни неща и вкарахте тази каша. Вие тогава се сгодихте, а господин Цонев смело обяви, че сте се сгодили партиите на статуквото. В момента ГЕРБ не гласуваха, въпреки че тогава гласуваха за Вашето предложение. ДПС си смениха посоката и си държат 120 лв., а затова нещо гласувахме както ние, така и „Демократична България“.

резултатът Ви е този. Заповядайте.

Заповядайте, господин Иванов.

Изказване и след това подлагам на гласуване процедурното предложение с изказване, заявено преди това от Мая Манолова, защото е направено процедурно предложение. Ако не се приеме, ще продължи дебатът.

се сипят обиди по един или друг народен представител, да накажете този, който обижда, Вие не го правите това за пореден път. Вие сте първа сред равни. Има един толеранс към Вашата парламентарна група, а сте избрана от цялото Народно събрание и сте председател на цялото Народно събрание,

Трябваше да приложите Правилника и да го накажете. А че брак е имало, имало е. Въпросът е, уважаеми народни представители, скъпи граждани, че армаганът е мизерствата на българските пенсионери. Тази мизерия, която Вие я продължавате до… ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА

е на лично обяснение. Не, не, не! Не беше лично обяснение. Беше процедура, която Вие му дадохте абсолютно неоснователно. Госпожо Председател, в тази зала стоят народни представители. Зад всеки един стоят 20 000 гласа – 20 000 избиратели.

с настояване в приходната част да бъдат добавени 4 млн. лв., с които да бъде актуализирана и пенсията за инвалидност на хората с увреждания. беше сериозен. В него се включи господин Адемов и други народни представители. В крайна сметка, след като стана ясно, че се приеха предложения за увеличаване на приходната част с по няколкостотин милиона лева: 200 милиона на ГЕРБ, 300 милиона на ДПС, стана безпредметно тази разправия за 4 млн. лв. за хората с увреждания, тъй като те очевидно се включваха в по-високите числа в приходната част на Закона за актуализация на бюджета на ДОО. държавния бюджет ние сме направили предложения и те ще бъдат гласувани в залата, с които да се индексират пенсиите за инвалидност, които получават децата с увреждания, след като навършат 18-годишна възраст. Ние сме ги направили по надлежния ред и те ще бъдат обсъдени в пленарната зала. Направили сме го в големия бюджет, защото предлагаме една поправка в Допълнителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, където е казано по какъв начин се определят пенсиите за инвалидност. Обяснявам го на госпожа Сачева, защото очевидно другата част от залата не се интересува от този проблем, но повярвайте ми, освен българските пенсионери, хората с увреждания са другата изключително уязвима група. И след като актуализирахме, преизчислихме пенсиите на възрастните хора, смятам, че и пенсиите на хората с инвалидност, които никога не са могли да работят, защото не са в състояние да работят, тези хора трябва да бъдат подкрепени, иначе единствено техните пенсии ще останат неактуализирани. Същото се отнася и за военноинвалидите. Ние сме направили тези предложения в Бюджетната комисия. Вие ще ги обсъдите. Предполагам, че ще се включат и господин Адемов, и госпожа Сачева, но уверението от Бюджетната комисия, от финансовия министър и от социалния министър е, че тези няколкостотин хиляди лева, защото така, както беше приета глобално актуализацията, ще става дума за суми от 25 декември, ги има в бюджета на ДОО. Имам това уверение и затова не правя редакционна поправка да бъдат променени числата в приходната част с няколкостотин хиляди лева. На фона на всичките милиони, които се раздадоха, сега за хората с увреждания смятам, че няма един човек, който да гласува против. Казвам го, за да са спокойни, че утре с държавния бюджет те също ще получат това макар и малко, което получиха и

Казвам го и за хората с увреждания, които ни слушат. Нека да е ясно, че надбавката от 120 лв. се отнася за абсолютно всички пенсионери. За абсолютно всички, които получават пенсии, и те ще ги получат от 1 октомври. А с преизчислението на пенсиите, освен за пенсионерите, които имат съответния трудов стаж или получават социална пенсия за бедност, и хората с увреждания, получаващи социална пенсия за инвалидност, също така и тези с общо заболяване, също така и военноинвалидите ще получат съответната индексация по начина и в сроковете, в които ще получат това увеличение всички останали пенсионери.

„§ 4. Член 4 се изменя така: „Чл. 4 (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ по приходите и трансферите на обща сума 177 593,2 хил. лв., както следва:“. (2) Приема разходи и трансфери (субсидии, вноски) между държавния бюджет и бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ на обща сума 177 610,7 хил. лв., както следва:“.

„Общо заболяване и майчинство“ по приходите и трансферите на обща сума 1 304 813,2 хил. лв., както следва:“. Доклада.) (2) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“ по разходите и трансферите на обща сума 1 341 010,3 хил. лв., както следва:“.

следната окончателна редакция на § 8: „§ 8. Член 8 се изменя така: „Чл. 8. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и трансферите на обща сума 6 407 701,9 хил. лв., както следва:“.

„Чл. 10. Определя се следният минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2021 г.: 1. от 1 януари до 24 декември

заедно с добавките и компенсациите към тях на всеки пенсионер за месеците октомври, ноември и декември 2021 г. се изплаща допълнителна сума в размер на 120 лв.“;

„(2) За 2021 г. максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях се определя, както следва:

Предложение на народния представител Любомир Каримански, направено по реда на чл. 79, ал. 6, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

така: „(1) Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя, като доходът, от който се изчислява пенсията, се умножи с процент: 1. 1,35 за всяка година осигурителен стаж без превръщане и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж без превръщане; 2. 1,2 за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж – за осигурителния стаж, представляващ разлика между общия осигурителен стаж, зачетен на лицето, и стажа по т. 1.“

Отпуснатите с начална дата до 24 декември 2021 г. включително пенсии се преизчисляват от 25 декември 2021 г. с процент 1,35 на сто за всяка година осигурителен стаж без превръщане и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж без превръщане. Пенсиите за трудова злополука и професионална болест, отпуснати с начална дата до 24 декември 2021 г. включително,

без да се променя доходът, от който е изчислена пенсията, след което тя се осъвременява, преизчислява и индексира съобразно нормативната уредба, действаща от датата на отпускането ѝ до 24 декември 2021 г. включително. (3) Преизчисляването на пенсиите по ал. 1 се извършва, ако това е по-благоприятно за лицето.“

Последния параграф няма да го подложа на гласуване, тъй като вече го гласувахме в основния доклад и той се обезсмисля. Приключваме със Закона за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (Ръкопляскания.) Давам половин час почивка.